i prelazimo na točku dnevnog reda – - Prijedlog Zakona o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju, s Konačnim Predlagatelj Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi u hitnom postupku.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 Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti? Da. Gospodin Đuro Popijač, ministar gospodarstva, rada i poduzetništva. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče, uvažene gospođe zastupnice i zastupnici. Evo kao što znate u sklopu programa …/Ne razumije se./… Vlade Republike Hrvatske, predviđena je revizija sustava mirovina stečenih po posebnim uvjetima i njihovo smanjivanje, te priprema za postupno ukidanje posebnih prava pojedinih kategorija. Shodno tome, a kao jedna od prvih mjera pokazuje se i potreba za smanjivanjem mirovina ostvarenih prema posebnim propisima. prijedlogu Zakona o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju uređuje se smanjenje mirovina i mirovinskih primanja određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju. Smanjuju se sljedeće pripadajuće mirovine i mirovinska primanja. Mirovine zastupnika u Hrvatskom saboru, bivših članova Vlade Republike Hrvatske, sudaca Ustavnog suda Republike Hrvatske i glavnog državnog revizora, koje se ostvaruju i određuju na temelju Zakona o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatsko saboru. Mirovine predsjednika Republike koje se ostvaruju i određuju na temelju Zakona o dužnostima i pravima državnih dužnosnika. Mirovine hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, koje se ostvaruju i određuju prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Mirovine bivših političkih zatvorenika koji se određuju na temelju Zakona o pravima bivših političkih zatvorenika. Mirovine sudionika NOR-a od 6. travnja '41. mirovine pripadnika Hrvatske domovinske vojske od 17. travnja '41. do 15. svibnja '45., mirovine bivših pripadnika MUP-a i pravosuđa, mirovine bivših članova Izvršnog vijeća Sabora, mirovine administrativno umirovljenih saveznih javnih službenika ostvarena prema propisima o mirovinskom osiguranju koji su važili prije stupanja na snagu Zakona o mirovinskom osiguranju, čije je korištenje osigurano na temelju toga zakona. Mirovine pripadnike bivše JNA preuzete sukcesijom bivše SFRJ, a čije je korištenje osigurano na temelju Zakona o mirovinskom osiguranju. Mirovine djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba, pravosuđa i radnika na poslovima razminiranja, a koji se ostvaruju i određuju na temelju Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba, Zakona o humanitarnom razminiranju i Zakona o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja zaposlenika na poslovima razminiranja. Mirovine pripadnika Hrvatskog vijeća obrane i članova njihovih obitelji, koje se ostvaruju na temelju ugovora između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Dodatak mirovine koje se ostvaruju i uređuju prema Zakonu o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti. Smanjenje mirovina prema ovom zakonu obuhvaća mirovine i mirovinska primanja članova obitelji ostvarena na temelju propisa o mirovinskom osiguranja iz stavka 1. ovog članka. Smanjenje mirovina i mirovinskih primanja ovoga zakona iznosi 10%, a primjenjuju se na svotu mirovine koja pripada korisniku mirovine prema zakonu prije odbitka dodatnog doprinosa za zdravstveno osiguranje poreza, prireza i drugih obustava. Iznimno od stavka 1. ovog članka korisnicima mirovine koje koriste dodatak mirovini određen na temelju Zakona o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti, smanjuje se taj dodatak u svoti koja se određuje primjenom postotka iz stavka 1. ovog članka, na njegovo ukupno mirovinsko primanje. Svota mirovine i mirovinskog primanja smanjena na temelju ovog zakona ne može iznositi manje od 3 i pol tisuće kuna mjesečno. Smanjenjem mirovina prema članku 2. i 3. ovog zakona ne podliježu mirovine u mjesečnoj svoti do 3 tisuće 500 kuna, mirovine hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata i ratnih vojnih invalida s oštećenjem organizma od 100%, mirovine prema Zakonu o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja i pravima po osnovi nezaposlenih zaposlenika u istarskim ugljenokopima Tupljak d.d. Labin i mirovine prema Zakonu o uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu radnika profesionalno izloženih azbestu. Ovo smanjenje mirovina i mirovinskih primanja prema ovom zakonu izvršit će Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i bez dodatnih rješenja. ovaj zakon se odnositi na oko 90 tisuća korisnika mirovine i da se očekuje dakle određena razina ušteda već i u toku toku ove godine, naravno i svim sljedećim godinama. Stoga predlažem evo da Hrvatski sabor prihvati ovaj zakon. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? U ime Odbora za ratne veterane, predsjednik odbora gospodin Josip Đakić. Izvolite.

P.Z. 545. Odbor za ratne veterane Hrvatskog sabora na svojoj 19. sjednici održanoj 20. svibnja 2010. godine razmotrio je Prijedlog Zakona o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju, s konačnim prijedlogom zakona, koji je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 13. svibnja 2010. godine, uz prijedlog da se sukladno članku 159. Poslovnika Hrvatskog sabora predloženi zakon donese po hitnom postupku. Odbor je raspravu proveo u svojstvu zainteresiranog radnog tijela, sukladno odredbi članka 140. Poslovnika Hrvatskog sabora. Odbor se ne protivi donošenju zakona po hitnom postupku. Uvodno predstavnik predlagatelja iznio je osnovne značajke predloženog zakona, te razloge njegovoga predlaganja koji se prvenstveno ugledaju o poticanju gospodarskog rasta, dugoročne održivosti sustava socijalnog osiguranja, te povećanje učinkovitosti socijalnih transfera. Predloženim zakonom za 10% smanjile bi se mirovine veće od 3 tisuće i 500 kuna, ali tako da smanjenje mirovina ne bude niže od onih od onih do 3,500 kn. Smanjenjem bi se obuhvatile mirovine ostvarene prema posebnim propisima u mirovinskom osiguranju tj. oni korisnici koji su na povoljniji način ostvarili mirovine. Između ostalih kategorija osoba to se odnosi i na hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji, pripadnike Hrvatskog vijeća obrane, članove njihovih obitelji, sudionike NOR-a te pripadnike Hrvatske domovinske vojske. Smanjenje se Smanjenje se ne bi odnosilo na 100%-ne hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata. Zakon bi se primjenjivao od 01. srpnja 2010. godine. Ušteda u Državnom proračunu za ovu godinu biti će oko 250 milijuna kuna. 2011. godine za cijelu godinu 610 milijuna kuna te u 2012. godini oko 620 milijuna kuna. Umanjenje mirovine izvršit će Hrvatski zavod mirovinskog osiguranja bez donošenja rješenja, a tako umanjenje počet će se isplaćivati u kolovozu ove godine. Broj hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji na koje će se zakon primijeniti je 55 782, dok se istovremeno zakon primjenjuje 7 260 sudionika NOR-a i 2 560 pripadnika Hrvatske domovinske vojske. Ono što su članovi odbora u svojoj raspravi prvenstveno naglasili je potreba izbjegavanja i nekorištenja za povlaštene mirovine koji je naročito prisutan u našim medijima. Imajući u vidu da se radi o mirovinama ostvarenim po posebnim propisima, a znajući da rane, ozljede, bolesti zadobivene u obrani suvereniteta kao i smrt na prvoj crti bojišnice zasigurno nisu nikakve privilegije niti povlastice već su one posljedica sudjelovanja u obrani suvereniteta i stvaranju RH. Također je potrebno otkrivati, otkrivati, procesuirati, sankcionirati svaku vrstu kriminala i korupcije na svim razinama društva. Većina branitelja svjesna je trenutka u kojem se nalazimo i žurne potrebe za gospodarskim oporavkom, izlaskom iz krize za što postoji niz mogućnosti na raznim područjima. Iznijeta su i razmišljanja o odgodi primjene zakona do trenutka primjene ukidanja kriznog poreza. Nakon provedene rasprave odbor je većinom glasova, 7 za i 1 glasom protiv odlučio predložiti Hrvatskom saboru donošenje Zakona o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju. Hvala lijepo. Hvala. Otvaram raspravu. U ime kluba HDZ-a gospodin zastupnik Boris Kunst, izvolite. Poštovani predsjedniče, ministre, državni tajniče, kolege zastupnici. Pa prije svega ja ću naglasiti da će klub HDZ-a podržati donošenje Zakona o smanjenju mirovina prema posebnim propisima. činjenica je da nepovoljna gospodarska kretanja imala su za posljedicu financijsku krizu koja je kulminirala tijekom 2009. godine i takvo stanje odrazilo se na proračunske prihode koji su bili znatno manji od potrebnih za financiranje svih javnih potreba. Kad kažem javnih potreba naravno da ovdje mislim prije svega i na plaće, mirovine i druga sva socijalna davanja koja država mora iz proračuna osigurati. Radi stabilizacije i poticanja gospodarskog razvoja i rasta Vlada Republike Hrvatske je donijela, ja vjerujem da svi to dobro znademo, program gospodarskog oporavka. Osim što se tim programom želi postići dugoročna održivost sustava socijalnog osiguranja i povećanje učinkovitosti socijalnih transfera u sklopu tog programa predviđena je i revizija sustava mirovina stečenih prema posebnim propisima. U Hrvatskoj je negdje preko 10% korisnika takvih mirovina, znači mirovina stečenih po tim posebnim uvjetima. A prema zadnjim podacima imamo podatak da ima 180 tisuća 975 korisnika mirovina stečenih prema posebnim znači kako kažu povoljnijim uvjetima. Po opće prihvaćenom shvaćanju mirovine prema povoljnijem uvjetu kako to u javnosti se doživljava predstavljaju jedan oblik socijalne nepravde. Povoljnost mirovina po posebno povoljnim uvjetima očituje se u 2 segmenta. Prvi segment su visina mirovine, jer su one značajnije više, a drugi segment odnosi se na uvjete za ostvarivanje prava na mirovinu jer su ti uvjeti značajnije povoljniji. se mirovine ostvarene po posebnim propisima isplaćuju na teret sredstava mirovinskog osiguranja generacijske solidarnosti. Vlada Republike Hrvatske kroz revizije i predloženo smanjenje takvih mirovina priprema i postupno ukidanje posebnih prava pojedinih kategorija. Jedna od prvih mjera je eto i ovo predloženo smanjivanje mirovina za 10%. Normalno to se odnosi na mirovine koje su veće od 3,500 kn, ali tako da pojedina mirovina nakon smanjenja ne smije biti manja od te svote. Znači, ne smije biti manja od 3,500 kn. Opravdanje za predloženo smanjenje mirovina osim što sam rekao u ovom programu gospodarskog oporavka Vlada normalno nalazi i u Ustavu RH i to u čl. 16. stavku 2. i članku 51. stavku 1. prema kojem citiram kaže se: "svatko je dužan sudjelovati u podmirenju javnih troškova u skladu svojih mogućnosti". Ovim smanjenjem neće se obuhvatiti, kao što sam već naglasio, mirovine manje od 3,500 kn kn tj. neće se obuhvatiti mirovine hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata i ratnih vojnih invalida, zatim mirovine za oštećenje organizma od 100%, mirovine rudara, istarskih ugljenokopa "Tupljak" d.d. Labin i radnike koji su profesionalno izloženi azbestu. Predloženim smanjenjem obuhvatilo bi se približno 90 tisuća korisnika takvih mirovina, a započeti će se sa smanjenjem od 1. srpnja ove godine, sa isplatom koja će biti u kolovozu. Ušteda sredstava Državnog proračuna kao što su već rekli moji prethodnici namijenjenih financiranju mirovina već ove godine bila bi oko 250 milijuna kuna, sljedeće negdje oko 610 milijuna kuna, i tako redom da sada ne pobrajamo godine. Zbog svega navedenog, još jedanput naglašavam da Klub Hrvatske demokratske zajednice podržava donošenje ovog Zakona o smanjenju mirovina po posebnim propisima. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. U Ime Kluba SDP-a gospodin zastupnik Nenad Stazić. Izvolite. Hvala lijepa predsjedniče. Odmah da kažem Klub SDP-a će podržati donošenje ovog Vladinog zakonskog prijedloga. Ali moramo vidjeti zašto dolazi najprije do ovakvoga prijedloga i da li je on jedna palijativno rješenje, gašenje požara ili predstavlja sustavan napor da se uredi ovaj segment mirovinskog sustava. smanjenjem mirovina poseže se zbog toga što je novca u proračunu nestalo, loš rad vlade kroz sve ove godine doveo je do toga da novca nema i sada se treba uzeti gdje se uzeti može. Mirovinski sustav je jedan od sustava u koji se poseže. Bojali su se tuneli, prodavala se struja jeftino pa je novca nestalo. Umirovljenici pa makar i ovi koji su u mirovini po posebnim propisima morat će nadoknaditi taj novac, to je bit ovog zakonskog prijedloga. Tzv. povlaštene mirovine ili mirovine po posebnim propisima nerviraju građane, oni ih osjećaju kao nepravdu i traže nekakvo sustavno rješenje. E pa da li bi se nekakvo sustavno rješenje uopće moglo donijeti, moglo bi se.

to čini suštinu nepravde. Pravedno rješenje kakvo Vlada ne nudi a bilo bi dobro da ga ponudi bilo bi otprilike ovako, svi u mirovinu po općim mirovinskim propisima. Svi. Koliko si uplaćivao, tolika će ti biti mirovina, a država tada moći donijeti odluku da li će za neke kategorije umirovljenika, ali iz državnog proračuna, a ne iz mirovinskog fonda dati neki dodatak na tu mirovinu. Država dakle može odlučiti da li će kada predsjedniku Republike kada mu istekne mandat mu reći ideš u mirovinu po općim mirovinskim propisima ili ako nemaš uvjeta za mirovinu ideš na burzu rada kada ti istekne mandat ili može reći držimo do institucije predsjednika Republike i smatramo da predsjednik Republike kada mu istekne mandat, bez obzira što nema puni radni staž, treba ići u nekakvu predsjedničku mirovinu. Ali tada bi se njegova mirovina sastojala od dva dijela, mirovine na teret Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, po godinama staža, po uplatama i nekakvog dodatka koji bi se isplaćivao iz proračuna i za koju bi odluku donijela država tj. ovaj Sabor. To bi bio sustavno rješenje. Jer građani s pravom osjećaju nepravdu pogotovo oni umirovljenici koji se ne nalaze ni u jednoj od ovih kategorija. Da se od njihovog umirovljeničkog novca isplaćuju mirovine po posebnim propisima. To bi bilo sustavno rješenje i Klub SDP-a bi takvo sustavno rješenje zdušno pozdravio jer ono bi konačno sa dnevnog reda skinulo ovo pitanje koje građane nervira. Takvo rješenje međutim, nismo dočekali, dočekali smo jedno linearno rezanje mirovina po posebnim propisima. E sada, da vidimo tko su ti kojima se mirovine smanjuju za 10%. Najveću grupaciju čine Hrvatski branitelji njih je ukupno 68 tisuća 630 ali ovaj Zakon će se primijeniti na njih nešto više od 50 Druga, najveća grupacija su sudionici Narodno oslobodilačkog rata, njih je 40 tisuća 633 ali će se ovaj Zakon primijeniti samo na njih 7 tisuća. Zašto? Zato što su njihove mirovine već jednom smanjenje 90. godine. Pa prosječna mirovina sudionica NOR-a iznosi 2688 kuna. A prosječna mirovina Hrvatskog branitelja iznosi 5611 kuna. Ja podsjećam da je ovaj Sabor donio deklaraciju o antifašizmu i po toj deklaraciji bi se ove mirovine trebale izjednačiti. Zašto? Zato što je to pravedno rješenje. I sudionici Narodnooslobodilačke borbe i Hrvatski branitelji borili su se za slobodu. I nije pravedno da nemaju da država prema njima nema isti odnos. To što smo zapisali u Deklaraciji o antifašizmu ostalo je samo zapisano u Deklaraciji o antifašizmu, ovoj Vladi ne pada na pamet da tu Deklaraciju provede. Premijerka voli dolaziti na skupove antifašista, voli se pojavljivati prilikom obilježavanja Dana antifašizma, ali Deklaraciju o antifašizmu ova Vlada u tom segmentu ne provodi. Treća grupacija po broju korisnika su pripadnici Hrvatske domovinske vojske njih 19 tisuća. Hrvatska formacija koja bi se zvala hrvatska domovinska vojska u 2. svjetskom ratu nije postojala. Takve vojske jednostavno nije bilo, bili su partizani, bili su domobrani i bili su ustaše. Što bi značilo hrvatska domovinska vojska? To su vjerojatno domobrani, bilo bi dobro da ih se tako nazove, jer naprosto nije bilo te formacije. Kada je nije bilo, zašto da je izmišljamo 50 godina poslije rata ili koliko, kada je nije bilo. 4. grupacija su radnici na određenim poslovima unutarnjim poslovima i pravosuđu njih je oko 16 tisuća, pa slijedi Hrvatska vojska, pa pripadnici bivše JNA, pa Hrvatsko vijeće obrane, građani koji ne žive u Republici Hrvatskoj, nisu u njoj nikada radili, nisu iz svojih plaća izdvajali ni lipu u mirovinski sustav Republike Hrvatske, ali Republike Hrvatska eto nesebično, požrtvovno iz proračuna iz poreza građana i njima isplaćuje mirovine i to još povlaštene. Grupacija oko koje je uvijek zapravo najviše priče i najviše galame bismo mogli nazvati grupaciju izabranih. To su bivši zastupnici u Hrvatskom saboru, bivši članovi Vlade i tu je predsjednik Republike. Izabrani su grupacija ispod 500 korisnika. Ali o njima je nekako najviše priče. Znači i predsjednik Republike, on je jedan, za sada ga imamo u mirovini i na njemu se ova Vlada i njemu će se smanjiti ta mirovina za 10% i Vlada će kod toga ostvariti značajnu uštedu u proračunu. Ono što kod ovog zakona posebno ne valja, to je činjenica da se neće izdavati rješenje. Rješenje Zavoda za mirovinsko osiguranje je osnovni dokument svakog umirovljenika. Zašto? Zato što on predstavlja jedan pravi akt na koji je moguće izjaviti žalbu znači preko kojeg se mogu osporavati ono što u tom rješenju piše. Ako se nekome uzimaju neka stečena prava ili dosadašnja prava, onda se o tome mora izdati rješenje. Država je dužna o tome izdati dokument. Zašto? Da bi zaštitila pravo onoga kojem neko stečeno pravo smanjuje. Zato da bi on mogao npr. izjaviti žalbu na to. Može se dogoditi da Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje napravi krivi izračun kod nekog umirovljenika. Naprosto ljudi pogriješe. Svi ljudi griješe. Zašto ne bi pogriješili činovnici u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje. Mirovina će biti smanjena ali umirovljenik protiv toga neće moći ništa, jer neće imati osnovni dokument a to je rješenje. Prema tome, ovo smatramo najgorim dijelom zakona, tu odredbu i pozivamo Vladu da tu odredbu promijeni. Mirovine se smanjuju za 10% ali Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje mora o tome izdati svakom umirovljeniku rješenje. Inače je ovo ozakonjenje zapravo bez zakona. Ozakonjenje odustajanja uskraćivanja ne prava na mirovinu, nego pravo na odnose sa državom, uređene odnose sa državom. Mirovinski sustav ne samo u ovom segmentu mirovina po posebnim propisima, nego uopće devastirana. Samo 12% građana odlazi u mirovinu s punim radnim stažom. Samo 12%. To teško da može ijedna država izdržati. Jedno od sustavnih rješenja uopće u mirovinskom sustavu bilo bi poticanje ostajanja u radnom odnosu do prava na punu mirovinu. Ima rješenje. SDP je nudio takvo rješenje, a to je da se onima koji odlaze u mirovinu s punim radnim stažom da ta mirovina bude 70% njihove prosječne plaće tokom radnog vijeka. Jer ovo što poslodavci rade, a sindikati prešućuju neprestano devastira mirovinski sustav. Poslodavce naime, kada imaju izmjenu radnika pri kraju radnog vijeka, onda mu daju nekakvu otpremninu i on to prihvati i ode u mirovinu. On prihvati jer dobije najedanput nekakvu svotu koja je njemu značajna i za njega to možda i nije loše, ali to je loše za ukupni mirovinski sustav, jer ti ljudi onda dulje vremena borave u mirovini, opterećuju mirovinski sustav, a poslodavce to ništa ne košta. Znači to je jedno neodgovorno ponašanje poslodavaca, pa oni gledaju svoje interese. Ali država mora štiti interes zajednice, interes cjeline. Mirovine konstantno padaju, kada je HDZ 2003. osvojio vlast onda je sa Hrvatskom strankom umirovljenika potpisao sporazum u kojem stoji da će se prosječna mirovina povećati do iznosa od 50% prosječne plaće. Kada su preuzeli vlast ta prosječna mirovina je bila 44% prosječne plaće, danas je 39%. 39 ili 40, ajde 40%. Znači ne da nije ispoštovan taj sporazum koji je javno objavljen i na koji su se umirovljenici upecali u trenutku glasanja nego je on direktno izigran. Njihove su mirovine smanjenje, prosječna mirovina je smanjena sa 44 na 40% u vrijeme HDZ-ove administracije. Mirovinski sustav ovakav kakav postoji sa tri stupa, taj prvi stup generacijske solidarnosti izmislio je Bizmark i on funkcionira i može funkcionirati ako je povoljan odnos između broja zaposlenih i broja umirovljenika. U bivšoj državi mirovinski fond nije bio savezni mirovinske fond, oni su bili republički i bili su jako bogati. banke iz tih fondova posuđivali novce. Zašto? Pa zato što je broj zaposlenih i broj umirovljenika bio četiri jedan ili pet jedan. Danas je 1,3 zaposlena na jednog umirovljenika. Znači ukupnog djelatnošću Vlade, porastom broja nezaposlenosti, nesposobnost Vlade da smanji stopu nezaposlenosti direktno utječe na visinu mirovina. I konačno, ako mi dopustite, mirovinski fond u ovim uvjetima je potpuno besmislen. Iz njega se ne mogu alimentirati mirovine, one se moraju alimentirati iz proračuna i zapravo je bilo dobro u takvim uvjetima razmisliti da se mirovinski fond uopće ukine jer mirovinski fondovi inače postoje da oplemene i obogate novac tih umirovljenika, a ovi nemaju šta oplemeniti i što obogatiti kad nemaju dovoljno ni za isplatu mirovina. Dakle ukratko, nezadovoljni ukupnom mirovinskom politikom glasat ćemo za ovaj zakonski prijedlog. Hvala vam. Zahvaljujem, gospodine predsjedniče. Teško je odgovorit na sve provokacije, ne samo na neistinitost nego na provokacije koje kolega Stazić neprestano upućuje, ali ispravit ćemo nekoliko netočnih navoda. Prvo, zbog eventualnih nezakonitosti u HAC-u ili HEP-u. Kolega, to to nema veze sa proračunskim sredstvima. Ne puni se proračun iz tih proračuna, dakle to su zasebne proračunske cjeline i nemaju veze sa državnim proračunom i zbog nedostataka eventualnih novca u njima ne smanjuju se mirovine, to nije istina. Mirovine se smanjuju zbog gospodarske krize koje je zahvatila cijelo gospodarstvo uz Republici Hrvatskoj. To naravno vi znate jer naravno širite neistine. Drugo što se tiče prijedloga SDP-a, pa imali ste prilike provesti takav mirovinski sustav, a ništa niste napravili po tom pitanju. I treće, naravno da poštujemo Deklaraciju o antifašizmu u Republici Hrvatskoj, a bilo bi dobro da svi u Hrvatskoj poštuju i Deklaraciju o osudi totalitarnih režima kao što su fašizam, nacizam i komunizam koje je donijelo Vijeće Europe čiji smo mi potpisnici. To bi bilo isto jako dobro. Ispravak, gospodin zastupnik Daniel Srb. Izvolite. **Srb, Daniel (HSP)** Hvala lijepo, poštovani gospodine predsjedniče. Gospođe i gospodo zastupnici. Kolega Stazić je u svom izlaganju rekao i kako je nepravedno bilo prema sudionicima NOB-a reduciranje njihovih mirovinskih prava što smatram netočnim. Jer radi se o pripadnicima vojske koja je počinila stravične zločine tijekom i nakon 2. svjetskog rata, od kojih niti jedan nije sankcioniran, nije individualizirana krivnja i odgovornost za to i dok je to tako praktično mnogi od njih primaju 65 godina nagradu za počinjene zločine. Stazića gdje je ustvrdio da nisu živjeli u Hrvatskoj, da nisu plaćali mirovinski u Hrvatskoj i da nisu dali u konačnici ništa Hrvatskoj. Dali su živote, dali su dijelove tijela, dali su slobodu Hrvatskoj. To su dali. To je dovoljno da ostvare i državljanstvo i ista prava kao što su to ostvarili hrvatski branitelji. I privilegije koje stalno spominjete zajedno s novinarima, kao i povlaštene mirovine, zasigurno da ih na ovom spisku ima, ima ih, da. Ali izuzmite molim vas, izuzmite one koji su omogućili da sjedite u ovom Hrvatskom domu, izuzmite one koji su omogućili svima da žive slobodno i neovisno u domovini Hrvatskoj od privilegija. Jer sigurno, ovi ljudi bez nogu, bez ruku ne uživaju privilegije, a naročito oni kojih nema, naročito oni koji su poginuli.

zato jer mirovine po posebnim propisima nemaju uređen odnos sa državom, otprilike tu je negdje 99,9% rekao. Ja vjerujem da bi kolega Stazić trebao znat da ove mirovine po posebnim propisima su uređene sa 13 propisa koji se naslanjaju na Zakon o mirovinskom osiguranju. Znači, to je prije svega netočno. I činjenica je znate da kolega Stazić, vi ste pun ideja. vi ste pun ideja. Mene samo čudi di ste vi bili, još niste jedino na to pitanje odgovorili, od 2000. do 2003. da vas se nije čulo, nijedna vaša ideja kad ste mogli pomoći tolikim umirovljenicima, obzirom da imate savršene ideje. Zašto ste tada šutjeli, to je strašno veliki hendikep za Sabor. Hvala. Imamo jednu povredu Poslovnika. Gospodin Nenad Stazić, izvolite. **Stazić, Nenad (SDP)** Poštovani predsjedniče, pozivam se na članak 209. Dakle, uobičajeno je da se ne ispravlja navod pod tim, pod ovom ali da se iskrivi ono što sam rekao pa da se ide ispravljati, ali potpuno suprotna stvar to je stvarno preko svake mjere. Dakle, kad sam govorio o ozakonjenju bezakonja onda sam rekao, govorio sam o tome da se umirovljenicima neće izdavati rješenja, a ne da se mirovine po posebnim propisima isplaćuju bez zakonske osnove. Dakle, stvar je elementarne inteligencije da se shvati što se govori ako se govori jasno i hrvatskim jezikom. Ispravljati nešto što nije izrečeno spada u grubu povredu Poslovnika, gospodine predsjedniče, pa vas molim da u tom smislu uvedete malo reda u klub HDZ-a. Hvala vam. **Bebić, Luka (HDZ)** Povreda Poslovnika, gospodin Boris Kunst. Izvolite. Članak 209., pa kolega Stazić brzo zaboravlja, slabo pamti i očito je već zaboravio što je govorio kad je govorio ovdje tako da ja sam ga dobro slušao i zapisao što je govorio, a on nek si pogleda kasnije stenogram. zloupotrijebio je povredu Poslovnika jer je on sa mnom replicirao sada, a ne u principu odgovorio zašto je rekao da je ovo zakon bezakonja, zato jer nisu uređene mirovine, uređen odnos sa državom nemaju mirovine, a imaju po 13 propisa uređenih. hvala. Idemo dalje. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Ovo je prvi put da govorim u ime Hrvatske narodne stranke i Hrvatske stranke umirovljenika i to na jednu vrlo osjetljivu temu, na umirovljenička pitanja. Siguran sam da ovdje ne bi bilo prijepora kad bi se danas raspravljalo o smanjenju mirovina članova Vlade i saborskih zastupnika. Dakle, sigurno tu bi svi jednoglasno dignuli ruku, ali Vlada nas u ovom trenutku tjera da dižemo ruku i za smanjenje mirovina onima kojima je ova Vlada i ranije Vlade kojemu su davali dakle određena prava. Nije prošlo dvije godine davali smo braniteljima, akademicima malo ranije. Nije prošlo dvije godine modificirali smo zakone o odlasku u mirovinu policijskih službenika i namještenika. Dakle, ublaživali smo kriterije. Po tim kriterijima ljudi su otišli u mirovinu. Mirovina im je izračunata na temelju propisa i na temelju uplate doprinosa kroz godine svake po svojim pravilima. I sada, gledajte sada jedno čudo i ja zaista sam zbunjen jer do danas sam mislio, nisam znao do danas u stvari da živimo u Sherwoodskoj šumi gdje si je Vlada poput Robina Hooda uzela za pravo odvajati masne guske od manje masnih guski. Jer molim vas koji je to kriterij mirovine 3 i po tisuće. Odakle je isisan? Da li umirovljeničke obitelji sa 3 i pol tisuće je bogata. Da, je ako ima tri apartmana. Neki imaju. Ako ima malo zemlje, ako iz zdravlje služi o.k. Može normalno živjeti. Ali što ako imaju zajedno 7 dijagnoza i gdje tjedno moraju dva puta ići kod doktora. Ni jedno dopunsko zdravstveno osiguranje ih neće spasiti od propasti. I znate, ovdje postoje neke tvrdnje koje su vrlo upitne i ako netko od ovih 90000 oštećenih to nije mali broj. To će biti 90000 oštećenih traži ocjenu ustavnosti ja mislim da će se Ustavni sud morati debelo zamisliti nad svojom odlukom. Jer gledajte, ovdje se dva ustavna načela navode u obrazloženju. Kaže, svako ograničenje slobode ili prava mora biti razmjerno naravi potrebe za ograničenjem u svakom pojedinom slučaju. Već sam rekao nije jednako biti u obitelji i živjeti od 3 i pol tisuće kuna ako si zdrav i ako imaš neki dodatni izvor prihoda ili biti u toj obitelji sa 7 dijagnoza, a poziva se, predlagač se poziva da se ograničenje mora tretirati u svakom pojedinom slučaju. Ovdje nema nikakvih socijalnih cenzusa, nema nikakvog ispitivanja socijalnih prilika. I drugo načelo na koje se poziva predlagač, svatko je dužan sudjelovati u podmirenju javnih troškova u skladu sa svojim gospodarskim mogućnostima. Prvo, teško je govoriti o gospodarskim mogućnostima umirovljenika. Drugo, koje javne troškove će ti umirovljenici podmirivati? Ma ne radi se o podmirenju javnih troškova i kako dalje u obrazloženju stoji ne radi se o uštedama. Novca nema. Ne možeš uštedit kad novca nema. Radi se o smanjenju troškova. Radi se o uzimanju nečega što je dato temeljem pozitivnih zakonskih propisa. I kako to da se potrebom za uzimanje novca za opće potrebe stvaraju nepravde u mirovinskom sustavu. Jer neće se svima uzeti 10% onima iznad 3 i pol tisuće kuna. Onaj koji ima 3550 njemu će se uzeti samo 50 kuna. Jel' tako? Znači njemu će se uzeti 1 i pol posto? I tko daje pravo predlagaču da neovisno o onome što je netko radio, koju je struku i koju je profesiju imao i koji je posao obavljao da mu sad sredinu ovih svih mirovina zajedno pegla na 3 i pol tisuća kuna. koji danas imaju 3550 do 3950 svi će pasti na 3 i pol tisuće kuna. Onaj koji ima 4 pasti će na 3600. Jer dakle takav je prijedlog. dileme nema. To je jedno peglanje tu na sredini i sad više nema veze da li je netko bio dobar policajac, loš policajac, da li je netko radio bolje ili lošije. Dapače, što si bolje radio imao veću plaću, napredovao u struci sad te više kažnjavam. Mislim da je ovo izvor novih nepravdi. Zakonodavac, odnosno predlagač zakona, Vlada ima pravo i može na primjeren način preraspodijeliti teret. Dakle, institut s kojim se to čini jeste porez na dohodak i ne možemo mijenjati kruške i jabuke. Neki put ćemo ovim umirovljenicima, dakle uzeti doprinose zdravstvene jer imaju previše pa ćemo im uzeti prirez, pa ćemo im dati ili 2 i 4%. Jel? Sad ćemo uzeti 10%. Ljudi, pa nisu to zamorci. To su ljudi. To su ljudi koji imaju pravo na svoje dostojanstvo. To su na kraju krajeva hrvatski branitelji i baš me zanima kako će sutra vladajuća većina dizati ruku za smanjenje mirovina hrvatskih branitelja od 10%. Ako ćemo revidirati pojedine strukture, hajmo revidirati, hajmo reći ne možemo, hajmo tražiti modele. Ali doći sa prijedlogom odsjeci, uzmi. Sad razumijem, drage kolegice i kolege što znači kresanje mirovina. Ovo je kresanje, ovo je uzimanje. Ovo nije smanjiti jer ne možemo, jer moramo svi stegnuti kaiš, jer moramo nositi svaki po malo tereta. To nije taj prijedlog. To nije taj prijedlog. Odmah bi se složio ovdje, odmah časne mi riječi, a vjerujem da biste i svi vi kad bi danas raspravljali o deset postotnom smanjenju mirovina saborskih zastupnika i članova Vlade. Zašto? Zato što ta mirovinska prava nisu pokrivena uplatama doprinosa kroz godine. Nisu to ni braniteljska pokrivena, da se razumijemo. Ali za branitelje su ovdje svi jednoglasno digli ruku i ja to poštujem. Ja to poštujem. Ja u ovom trenutku ne mogu za ovaj prijedlog zakona dizati ruku koliko god on, koliko god bilo opravdano njegovo predlaganje. Jer jednostavno umjesto da pomogne on će odmoći, on će napraviti, on će demotivirati buduće policijske službenike da rade kvalitetno svoj posao. U HERA-i borbe protiv korupcije. On će slabo obranu zemlje učiniti još slabijom, jer gubi motiv. Da ići ću ranije u mirovinu, ali ću onda umrijeti od gladi. On će reći čujte, pa ne isplati se više biti ni akademik. Pa nismo dali valjda akademicima dodatak na mirovinu da bi im sad uzimali. Ali Ali njima se neće dirati mirovinu. Njima će se isplaćivati ono što su zaradili temeljem uplata doprinosa kroz godine, ali će im se zato uzeti dio dodatka u iznosu od ukupnog 10% ukupnih primanja. Gospodo, ako su nam aktuarske tablice izračuna mirovine pogrešne hajmo o tome razgovarati. Hajmo vidjeti kako mirovinski sustav učiniti boljim, kvalitetnijim, pokrivenijim, a to se može učiniti samo kvalitetnom politikom zapošljavanja. Ma ne mogu vjerovati da mi posla nemamo. Naša su polja neobrađena, nama ljetina propada, nama žito nestaje, ne mogu vjerovati da u ovoj državi ne možemo osmisliti poslove. Ne mogu vjerovati da ne možemo javne radove osmisliti, imamo više tisuća kilometara obale koju treba očistiti, urediti, srediti, itd. Ne. To će već netko, ako nije bager, ako nije javni natječaj, ako nije veliki biznis, ako nije jako plaćeno, ti poslovi nas ne interesiraju. Gospodo moramo pokrenuti socijalno poduzetništvo, pa onda se nećemo baviti ovime kako to srezati. Moramo se obračunati sa sivom ekonomijom, a nje ima, i što je veća kriza više i ima, i više je Vlada tolerira da ima socijalni mir. Možemo izbjegavati konkretne akcije koliko god želimo, ali prije ili kasnije računi dolaze na naplatu, a živimo u vremenu naplate računa. Prema tome, sa punom odgovornošću u ovom trenutku, bez obzira što ih svi prozivaju, branim prava i naših branitelja, branim prava i naših policajaca, i naših akademika i naših antifašista čija prava su temeljena u 95% na radu, znači s ovim se zadire u njihova prava koja su utemeljena na uplatama doprinosa kroz godine, da, da. da, da. Možete mahati glavom da ne. Da, oni su imali sada 5% privilegija, 5% ostalo je već skresano. Znate. Prema tome, za te kategorije ja ne mogu dignuti ruku za ovakav zakon. Naravno, u najavi su još druge mjere, koje bih preporučio da se prije stane i dobro razmisli što se radi, da se razmisli koliko i kako će se vrednovati jedna činjenica, temeljna činjenica mirovinskog sustava da prava moraju bit pokrivena uplatom doprinosa i da to mora biti temeljni izvod prava. Da je opći propis koji nas sve stavlja u jednaku razinu ispred svih ovih specijalnih zakona, posebnih zakona i posebnih prava. Mi možemo pričati što god hoćemo, ali dokle god imamo povlaštene mirovine, mi ćemo bit u centru, mi saborski zastupnici ovdje bit ćemo u centru, odnosno u žiži interesa svih naših građana i gledati će da li sjedimo ili ne sjedimo, bez obzira da li smo opravdano ili neopravdano odsutni iz ove sabornice. Prema tome, dokle god imamo takve povlaštene mirovine, naši kolege naravno koji su sad u mirovini do tada će biti kandidata rezervnih igrača na stranačkim kupama koji će strpljivo čekati svoju minutu da dođu u ovaj Hrvatski sabor i onda da zarade određenu povlasticu. Zašto predlagač Zašto predlagač nije najprije ukinuo one dvostruke povlaštene mirovine, koje se i danas isplaćuju? Dvostruke povlaštene mirovine, jesu, onih prvih članova ovog Sabora koji su imali punu Njemačku i dobili su na temelju četiri godine u ovom Saboru punu hrvatsku mirovinu. O tome je kolega Lesar već govorio, i postavljao zastupničko pitanje. Zašto to ne riješite? Oni po svim propisima ovog svijeta imaju pravo na razmjernu mirovinu, jer su svega dvije ili četiri godine radili u Hrvatskoj, a svu svoju mirovinu 30 godina primili, odnosno zaradili su ili u Njemačkoj ili u Kanadi. Zašto to ne riješimo? To je nepravda koja bode u oči. Zašto ne idemo rješavati te velike nepravde koje svima smetaju? Zašto ne riješimo najprije saborske zastupnike i članove Vlade, pa onda idemo korak po korak dalje sa osjećajem za mjeru. ne mogu na žalost dignuti ruku cijeneći dobru potrebu i namjeru da se uštedi i da su teška vremena, ali ne mogu dignuti ruku za ovaj zakon. Hvala lijepa. Hvala. Imamo jedan ispravak, gospodin zastupnik Stjepan Milinković. Izvolite. i da mi ne možemo osmisliti javne radove. Netočno je, ljetina je pobrana, iz sredine u koje ja dolazim pobrana je itekako i više puta, i u mnogim dijelovima, a u prilog toga govore, a i javne radove ovih dana su u tijeku i osmišljeni su itekako. A u prilog pobrane ljetine govore itekako da i za pšenicu se već priprema za ovu godinu 170 milijuna litara mlijeka povećana proizvodnja u odnosu na 2003. godinu, a molim lijepo i vi kažete mi branimo prava hrvatskih branitelja, policajaca i svih ostalih. I mi branimo da redovito dobiju svoje mirovine i na vrijeme i sve ostale nadležnosti. A izgleda da ste zaboravili ono vrijeme kolega da se nije bilo povrata duga umirovljenika i tako je vratio taj dug umirovljenicima. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Dame i gospodo zastupnice i zastupnici. Obavještavam vas da ćemo danas raditi bez pauze, bez stanke one uobičajene, negdje do oko 16 sati, do 4 sata popodne, jer je večeras u Hrvatskom narodnom kazalištu proslava 20. obljetnice 1. demokratski izabranog višestranačkoga Sabora i ujedno je obilježavanje Dana Hrvatskog sabora. Pozivam sve zastupnice i zastupnike da sudjeluju u HNK večeras u 20 sati, pa će biti vremena da se pripremite za to dakle od 16 recimo do 20 sati. Evo, pričekao sam da se skupi što više broj zastupnica i zastupnika, pa molim klubove da obavijeste svoje članove i da upozore na to da bi trebalo evo sudjelovati, zbog toga ćemo i skratiti danas nešto radno vrijeme. Hvala. Na redu je klub IDS-a i gospodin zastupnik Damir Kajin.

osobno silno ponosan, kada razgovaramo o Zakonu o tim mirovinama određenim, odnosno ostvarenim prema posebnim propisima, da sam se tamo negdje '99. godine uspio izboriti da se rudarima istarskog ugljenokopa Tupljak, točnije onima koji su u tom trenutku imali 15 15 godina staža i više osigurao odlazak u prijevremenu mirovinu. Jasno je da to ne bi bilo moguće bez razumijevanja ondašnjeg premijera gospodina Matešu, na čemu se ja njemu i zahvaljujem, jer da se to nije dogodilo mnogi bi se rudari našli na ulici, bez mogućnosti da si osiguraju u ono vrijeme ili danas usuđujem se reći bilo koji posao. Ono što žalim da je taj ugljen nakon toga potopljen ali to je valjda prirodna posljedica neeksploatiranja tog prostora tog Raškog bazena, kao što isto tako želim da je prije toga zbog tog ugljena izgrađena termoelektrana Plomin 1. na ugljen. NO, to sada nije bitno. Znači, mirovine idu dolje, a problem kao što je govorio gospodin Hrelja cijelog tog mirovinskog sustava je "banalan" ali "banalan" ali je očigledno u Hrvatskoj nerješiv. MI na današnji dan u Hrvatskoj imamo negdje oko milijun i 180 tisuća umirovljenika, a imamo svega milijun 498 tisuća osiguranika. Taj je omjer danas negdje 1 naprema 1,29 i jasno da je taj omjer neodrživ. Omjer u Istri između osiguranika i umirovljenika je 1:2, u Hrvatskoj je 1:1,29. Pred 20 godina omjer je bio 1:3, ili tada je bilo negdje oko 600 tisuća umirovljenika, preko 2 milijuna radnika

Kada sam već spomenuo taj omjer, kada sam već spomenuo onu "trulu" 90, samo da primijetim da je udio prosječne mirovine u prosječnoj plaći u Republici Hrvatskoj da je 1990. 75,3%, a danas u demokratskoj naprednoj Europskoj uspješnoj neovisnoj Hrvatskoj taj omjer je 41%. Doći ću jasno do povlaštenih mirovina, ali prije toga za mirovine ide 20% doprinosa, 15% ostaje u prvom stupu, 5% ide u taj drugi stup a taj kapital koji se tu skupio očigledno u tom drugom stupu nije dao nikakav rezultat. U 3. stupu a to je dobrovoljna štednja uključeno je svega 170 tisuća ljudi. U povlaštenoj mirovini u Republici Hrvatskoj je 16% umirovljenika, iako ja se isto slažem, ja tu ne vidim da su svi baš koji su tu povlašteni, nama za mirovine treba 34milijarde i 61 milijun kuna, međutim, ukupni rashodi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje jer treba isplatiti plaće, njima 3 tisuće i 100 koji tamo rade u 35 milijardi i 210 milijuna kuna, što će reći da na godišnjoj razini nedostaje, znači u tim doprinosima 15 milijardi kuna. Za povlaštene mirovine 224 ljudi odlazi 7,2 milijarde kuna. Znači uz Predsjednika Države, uz ministre, uz bivše premijere, suce Ustavnog suda koji svi imaju preko 40 godina radnoga staža, zastupnika, članova ne znam Ustavnog suda u toj kategoriji je 505 osoba, prosječna plaća ili penzija je 9321 kuna, bez ovoga smanjenja.

od tog broja 21 tisuća 674 osobe primalo je u prosjeku 7 tisuća kuna, a mirovinu manju od 2000 kuna kod branitelja ima 1954 osobe. E sada staž. Kod ministara, kod sudaca Ustavnog suda, kod glavne državne revizorice sutra itd., to je blizu 40 godina, predsjednik Države gospodin Mesić netko ga je spominjao prije, brat bratu ima 50 godina staža, naš predsjednik gospodin Bebić ima preko 40 godina itd. Prosječnu mirovinu u Hrvatskoj ostvaruje radnik sa 29 godina staža. Prosječan staž branitelja je 18 godina, a korisnika povlaštene mirovine Hrvatskog vijeća obrane je 8 godina i pet mjeseci. Rekoh tamo kod naših rudara je nešto preko 15 godina, oko 20 godina. Prosječna obična mirovina je 2162 kune, branitelja 5611 kuna, jasno je da se zalažem da se u nekim a trebalo bi u svim pravima, ali zbog financija i politike to neće ići, izjednače borci NOB-a i Domovinskog rata, ali što je zanimljivo isto tako na strani 3. ovoga obrazloženja borci NOB-a se vode od 6. 4. 41. do 15. 5. 45. ne znam zašto ne od 22. 6. 41. onaj 6. 4. je napad Njemačke na Jugoslaviju,

ne spominje se sramni 10. 4. valjda su se ga zakonodavci stidjeli, ali se spominje 15. 5. 45. kao da je bilo normalno boriti se po kapitulaciji Njemačke. NO, sada ajde pustimo to, ono zbog čega se zalažem ali znam da to neće ići tako lako, izjednače borci NOB-a i branitelja. Jasno je i to jedno pravo kada netko nekome da, gotovo je nemoguće to pravo ukinuti gotovo nemoguće, nemoguće

predlažem da se vrednuje staž u parlamentu. Jedan mandat 45%, 2 55, 3 65, 4 75, 5 85% od te plaće sa time da onaj tko ima tri mandata, ne znam 4, 12, 15 godina neka momentalno ide u penziju. Kao što isto tako mislim da sutra ako predsjednik ostane bez mandata ne treba ga gurati treba ga gurati na Zavod za zapošljavanje, naravno može se vratiti na fakultet. Prosjek tu je oko 65 godina, ovih sa tri, četiri mandata. Točno, mirovinski sustav je biti ili ne biti ali on jasno je da proizlazi iz jedne ekonomske snage Hrvatske, odnosno neke zemlje. Da se nije toliko radnih mjesta ugasilo, sigurno bi bilo bolje da se nije toliko investicija u Hrvatskoj otjeralo bilo bi bolje, da se više radi, da se manje u javnom sektoru otimlje bilo bi bolje, da se malo zaposlilo u tom javnom sektoru bilo bi bolje, da se urednije plaća porez, da se manje radi u fušu, da se preispitaju poticaji subvencije isto tako a i to će doći na red bilo bi bolje, da se možda manje prati neke aktivnosti u Bosni bilo bi bolje, zanimljiv je ovaj dnevnik Marića koji je jučer danas u medijima koji najrječitije govori o politici jednog vremena bilo bi dobro itd., itd. Nije normalno da u sektoru državne uprave imate gotovo 100 tisuća rukovodećih ljudi, nije normalno da iz Istre ako baš hoćete imamo samo jednog ili dva državna tajnika, nijednog generala, nijednog ministra, nijednog direktora javnog sustava, jednog ambasadora, nijednog savjetnika, predsjednika Republike, jednoga suca u Ustavnom sudu i to je to. Za kraj ono što jasno boli to je granica siromaštva u Hrvatskoj. Hiljadu 845 kuna, prosječna mirovina 2 tisuće ukupno 557 tisuća 166 ljudi u Hrvatskoj prima mirovinu ispod 2 tisuće kuna ili pola penzionera dobije mirovinu do 2 tisuće kuna. Istina je da od toga broja nitko nije ušao u punu u punu mirovinu, tu je negdje ispod 20 godina njihov radni staž. Međutim, problem mirovina riješit ćemo s gospodarstvom i bez obmanjivanja pred 30 dana predsjednica je govorila o nagovještaju oporavka jer se industrijska proizvodnja za prva tri mjeseca ove godine u odnosu na isti period lani povećala za 0,3% da bi u travnju ista pala za 6,6% u odnosu na travanj 2009. čime se sve naprosto anuliralo i u još većim smo problemima u odnosu na prošlu godinu. I zato bitka svih bitaka sigurno se vodi tu u gospodarstvu, tu sve počinje, tu sve završava, pa o tome ovisi kakve će biti mirovine. A kako stvari stoje, ako je vjerovati na riječ savjetnicima predsjednice Vlade, mi bi mogli ostati bez još 50 tisuća radnih mjesta od čega je možda njih 40 tisuća osiguranika. I to je istina. Jednom riječju trebat će najmanje tri godine da se nešto u ovoj zemlji promjeni na bolje, ali to bolje jasno moraju pratiti određeni zakoni. Utoliko ja kažem i ovaj zakonski prijedlog ćemo podržati. Slušam i danas kada sam dolazio autom u Sabor jednu emisiju na Hrvatskom radiju, slažem se treba smanjiti broj zastupnika. Tamo do 2000. imali smo čini mi se 120 mandata. Slažem se apsolutno slažem se uvijek glasno za neposredne izbore zastupnika. Ali isto tvrdim da je ovaj Parlament najtrensparentnija ustanova u ovoj zemlji. S druge strane jučer sam imao neke ljudi iz International amnesty, bore se za određena marketinška prava komercijalnih televizija, novina itd. spominje da na HRT-u radi 3 tisuće 800 ljudi. Da ih je 2 tisuće više no što ih treba, da ne govorim o tome da ih 150 prima veća primanja od premijerka, kao što i stotine ljudi u agencijama Republike Hrvatske primaju veću plaću od premijerke, da ne govorimo o otpremninama od 300, 400, 500 tisuća kuna kuna itd. Znači apsolutno štednja, predsjedniku smanjivati ovlasti, ali da smanjiti ured, apsolutno. Sabor mora imati svoje mjesto, neka se smanjuje broj itd. ali ali sve u svemu isto tako vodimo računa da ne uškopimo ovu instituciju. Što se tiče samog zakona, možda je gospodin Hrelja tu u pravu, možda je on ustavno upitan. Mi ga podržavamo. Točno, neki će gubiti 10%, neki će izgubiti kao što si rekao 1%, ali izgubit će svi u ovoj zemlji puno više kroz zdravstvenu reformu, kroz veće cijene, ne znam komunalnih usluga, povrat poreza se ukida, poticaji subvencija se preispituju, gube se radna mjesta i vidjet ćemo kako će to u godinama pred nama biti. Ali što se tiče nekih javnih radova, ne daj Bože da se tome vratimo jer bismo se time vratili u pedesete godine. sve jednostavno treba preispitati. Da ne zaboravim spomenuti da ova Hrvatska ima ne znam koliko članova Vlade previše, previše potpredsjednika, previše ministara, pa možda i previše generala itd. a sve to isto tako jednog dana će doći na red. Sve u svemu mi ćemo kao i neki klubovi, SDP itd. podržati ovaj zakon. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub HSS-a gospodin zastupnik Stanko Grčić. Izvolite.

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi predstavnici Fonda mirovinskog osiguranja, kolegice i kolege. U Republici Hrvatskoj mirovinsko osiguranje temelji se na generacijskoj solidarnosti. Međutim posebnim zakonskim propisima za neke skupine to je pravo povoljnije uređeno. To se odnosi na predsjednika Republike Hrvatske na suce Ustavnog suda, članove Vlade, na zastupnike u Hrvatskom saboru, kao i na djelatne vojne osobe, policijske službenike, radnike na poslovima razminiravanja, ali i Hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Jasno i na pripadnike Hrvatskog vijeća obrane i njihove obitelji, bivše političke zatvorenike i osobe koje su pravo ostvarile pod povoljnijim uvjetima prema prijašnjim propisima o mirovinskom osiguranju. Mirovine se financiraju iz doprinosa osiguranika iz državnog proračuna za one koje su određene prema posebnim propisima i za koje nema pokriće u doprinosima. Korisnika mirovina je oko milijun 180 tisuća, a za financiranje u 2010. predviđeno oko 35 milijardi kuna. Posljedice globalne financijske krize, nisu zaobišle Hrvatsku te se to odrazilo na državni proračun čiji su prihodi manji od potreba za financiranje svih javnih obveza. Vlada je s ciljem daljnje stabilizacije i poticanja gospodarskog rasta, donijela program gospodarskog oporavka koji se kani postići dugoročna održivost sustava socijalnog osiguranja, te je u sklopu toga programa predviđena revizija sustava mirovina stečenih po posebnim uvjetima i njihovo smanjivanje, kao i priprema postupno ukidanje posebnih prava pojedinih takovih povlaštenih kategorija. Smanjivanje mirovina ostvarenih prema posebnim propisima jedna je od prvih mjera. Znamo da je za oporavak potrebno povući poteze koji traže odlučnost pa i hrabrost, budući da će očekivano izazvati nezadovoljstvo zbog smanjivanja određenih prava. Radi povećanja prihoda zakonima su oporezovane mirovine, plaće zaposlenih, prihodi od samostalnih djelatnosti i neki drugi prihodi. Ti će propisi prestati važiti do kraja 2010. godine. Obzirom na situaciju s prihodima državnog proračuna evidentno je da je potrebno tražiti prostor za uštedu, a to se odnosi i na mirovinsko osiguranje. Stoga danas govorimo o zakonskom prijedlogu koji se odnosi na mirovinu nekih skupina građana koje su to pravo ostvarile po posebnim, za njih povoljnijim propisima. Ovisno o iznosu mirovine predlaže se smanjivanje tih mirovina i to na temelju iznosa mirovine prije obustava zbog dodatnog doprinosa za zdravstveno osiguranje, poreza, prireza i drugih odbitaka pri isplati. Opravdanje za takvu mjeru tumači se i ustavnim odredbama prema kojima ograničavanje prava mora biti razmjerno potrebi za ograničenjem u svakom pojedinom slučaju te je svatko dužan sudjelovati u podmirenju javnih troškova u skladu sa svojim gospodarskim mogućnostima. Razlog zbog kojeg se pristupa smanjivanju tih mirovina je potreba za štednjom javnih sredstava, a na ovaj način bi svatko tko sudjeluje u njihovom korištenju doprinjeo štednji u skladu sa svojim mogućnostima. Time se naime smanjuje i potrošnja sredstava državnog proračuna, obzirom da te mirovine djelomično ili u cijelosti financira Republika Hrvatska. Prema podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje mirovinu prema posebnim propisima ostvaruje oko 180 tisuća osoba. Prema ovom prijedlogu zakona mirovine svih korisnika bi se smanjile za 10%, a time bi se smanjile mirovine veće od 3500 3500 kuna, ali na način da pojedina mirovina nakon smanjenja ne smije biti manja od te svote. Tako su zbog materijalne, socijalne sigurnosti korisnika od smanjenja izuzete mirovine u u mjesečnom iznosu do 3500 kuna, mirovine hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata i ratnih vojnih invalida s oštećenjem organizma od 100% te mirovine zaposlenika u Istarskim ugljenokopima i radnika profesionalno izloženih azbestu. Predloženim smanjenjem obuhvaćeno bi bilo oko 90 tisuća korisnika takvih mirovina, a procijenjena ušteda sredstava državnog proračuna namijenjenih financiranju mirovina iznosi oko 250 milijuna kuna u ovoj godini, a taj bi iznos u 2011. godini iznosio 610 milijuna, a u 2012. 620 milijuna kuna. Ovaj zakonski prijedlog usmjeren je na one skupine građana koje su na temelju svog statusa stekli mirovinu pod povoljnijim uvjetima te skupine građana, to su i ako će neki to dovesti u pitanje, tu mirovinu zaslužile. kao što se hrvatski mirovinski sustav temelji na međugeneracijskoj solidarnosti tako se i ovim zakonskim prijedlogom traži solidarnost s ostalim građanima Republike Hrvatske koja je nužna kako bismo svi zajedno pridonijeli potrebnoj stabilizaciji. Sve te skupine građana tu su mirovinu dobili zato što su svaka na svoj način doprinijeli boljitku Hrvatske i njezinih građana, bilo da je riječ o obrani, riječ o pravosuđu ili razvoju znanosti ili umjetnosti. Vjerujem da su i sada kada se nalazimo u situaciji koja nije optimalna te skupine građana kao i članovi obitelji koji koriste tu vrstu mirovine svjesne toga da država, kako bi što prije prevladala takvo stanje, treba i njihov doprinos u vidu predloženog smanjenja. Ako budemo solidarni i bez fige u džepu, složno prionemo radu na ostvarivanju pretpostavki za izlazak iz krize koja potresa čitav svijet, vjerujem da ćemo naći rješenja i da više neće biti potrebno raspravljati o smanjivanju nečijih mirovina već o tome da poboljšamo uvjete za sve, no znamo da se to neće dogoditi preko noći. Ograničenja koja poduzimamo nazivamo nepopularnim mjerama, ali ograničenja su ipak oblik solidarnosti u društvu. Solidarnosti koja je neophodna u ovakvim vremenima, vremenima kriza i teškoća. Stoga će klub Hrvatske seljačke stranke podržati ovaj prijedlog. Hvala vam lijepo. Hvala. Pojedinačna rasprava. Gospodin zastupnik Gordan Maras, izvolite. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala vam lijepo, gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolege zastupnici. Evo na početku da kažem da kada su u Hrvatskoj na djeluju powerpoint reforme normalno da rješenja nisu idealna. Zašto kažem powerpoint reforme? Kada dođeš u situaciju kada nema izlaza, kada si stjeran pred zid pokušavaš nešto napisati, neku prezentaciju, nabaciti neke teze, ideje, reforme na powerpoint i to prezentirati hrvatskoj javnosti i reći da, to su rješenja koja ćemo mi aplicirati, koji će izvesti Hrvatsku iz krize. Normalno da dolazi do rješenja koja nisu dobra, koja nisu poštena i pravedna i normalno da ima jako puno nesretnih ljudi. Postoje dvije vrste powerpoint reformi. Jedna je ona koja je neprovediva, a to je vidjeli smo sada na djelu problem rješavanja nelikvidnosti gdje prva reforma koja je bila najavljivana kao ključna u izvlačenju Hrvatske iz gospodarske krize pala je. Do 1.6. država i njezina javna poduzeća nisu uspjela riješiti svoje dugove. Ali moramo onda krenuti dalje i po powerpointu dati i drugu reformu, reformu koja sada se dira u prava određenim zakonima vezanim uz I govori se, uštedit ćemo u 2010. 250 milijuna, u 2011. 610, u 2012. 620, znači negdje milijardu i otprilike 500 milijuna kuna u tri godine. I ok, čovjek bi rekao to su mirovine stjecane po određenim pravima, treba u ovoj teškoj situaciji naći možda prostora da se tu uštedi neka kuna. Ali onda se postavlja ključno pitanje a tko je taj problem uzrokovao? Tko je bio onaj tko je dijelio mirovine povlaštene ponekad u dosta slučajeva nezaslužene svih ovih šest godina dok je HDZ na vlasti. Tko je najviše tih mirovina podijelio kako bi osigurao svoje biračko tijelo. Tko je problem uzrokovao? I onda onaj možda čak i malo manje pasionirani pratitelj politike ukucat će i pogleda će tko je bio ministar za hrvatske branitelje, tko je tim ljudima na neki način govorio im uđite u sustav, dobit ćete dobre mirovine, nećemo previše kontrolirati i mnogo ljudi koji ne zaslužuju u sustav su ušli i dobili nezaslužene mirovine. To je bila sadašnja premijerka Jadranka Kosor koja je danas powerpoint reformom ovih mirovinskih prava pokušava sada vratiti i vratiti problem na početak. Od 2003. do 2010. čovjek bi pomislio s obzirom da se radi o mirovinama na pravo koji su se stjecale zadnjih 50, 60 godina da će se broj tih umirovljenika smanjiti. Na žalost, priroda je takva. Ljudi ne mogu živjeti neograničeno. Mislio bi čovjek da će pasti broj umirovljenika koji su ostvarivali pravo, jer ima puno onih koji su iz Drugog svjetskog rata itd. Ali na žalost od 2003. do 2010. broj tih umirovljenika je narastao. Zbog čega? Zbog toga što je netko propagirao kako se lagano sa dobrim novcima može živjeti, a možda čak u nekim slučajevima i nezasluženo. Premijerka Kosor je bila na čelu te politike i sada normalno da su ljudi ogorčeni kada vide da se njima skidaju mirovine za 10%, a netko im je rekao neće vam se nikada ništa dirati. Naravno da kada država dođe u ovu situaciju ne možete zauvijek ljudima prodavati maglu. Došlo se do pred zid i sada moramo biti na taj način, posložiti stvari da se taj trošak smanji i dovede u neke realne okvire. Ali opet nepravedno. Zbog čega nepravedno? Postavljena je crta na 3000 kuna. Da li je velika mirovina od 3600 kuna za jednog branitelja koji je bio pet godina u ratu, koji ima 30 godina radnog staža ili 35 godina radnog staža i da se njemu sada skine 350 kuna mirovine. Da li je to pošteno? Da li je to pravedno? Da li je to pravedno kada uzmete usporedbu da postoji jedan Lozančić u Bosni i Hercegovini koji je primao mirovinu po tom istom sustavu zbog toga što nije bilo kontrole unutar tog istog ministarstva koje je vodila premijerka Kosor koji prima 8,9000 kuna. Cijeli niz godina oštetio državu za 6000 kn, a primao je još zastupničku plaću u Bosni. Pa normalno da su ljudi ogorčeni i da nisu zadovoljni kada im se uzima od 3 i pol tisuće kuna, a zaslužili su, neki su dali i svoje zdravlje, ostavili svoje najbolje godine da im se skida 350 kuna. I normalno da ne mogu biti zadovoljni i da ne mogu podržati takve izmjene i ja im u tome dam podršku. Ne smije se jedna nepravda zamjenjivati novom nepravdom. Gospodo, prvo uvedite red u ono što ste svjesno godinama pumpali, šta ste dijelili, šta ste neopravdano podijelili, napravili ogromno opterećenje za proračun kako bi na neki način honorirali sebi i na neki način povećali svoje biračko tijelo, a sada uzimate ljudima koji su zbilja zaslužili te mirovine. Što se tiče saborskih mirovina, odnosno tako se zovu, a odnosi se na sve moguće dužnosnika ja bih rekao jednu stvar. Slažem se treba apsolutno smanjiti i to bode u oči hrvatske građane i tu nema nikoga tko bi mogao biti protiv toga. Ali opet se radi linearno smanjenje 10% umjesto da se promijeni princip na koji se stječu saborske mirovine. Saborske mirovine zastupničke, dužnosničke se trebaju stjecati kao što ih stječu i hrvatski građani sa punim radnim stažom i onda eventualno da se dobije neka beneficija naravno ne u ovakvom omjeru kada se odlazi u penziju za taj mandat koji je čovjek provodio na dužnosničkom mjestu. Normalno da kada je netko dužnosnik, ako radi posao u interesu građana mora se zamjeriti mnogim strukturama u gospodarstvu itd. i da se mora to vrijeme na neki način honorirati. Ali ne na način da opet imamo ovakav obračun gdje će se na kraju uzimati prosjek od zadnje plaće, a sada će se smanjiti taj prosjek za 10% i onda da idete automatski u penziju. Mora biti isti princip kako odlaze hrvatski građani u mirovinu i kako odlaze zastupnici barem što se tiče radnoga staža. I opet kažem zbog powerpoint reforme gdje morate nešto napisati na brzinu i to pokušati provesti u praksu radi se da se jedan nepravedan sustav zamjenjuje opet jednom opet po meni lošim načinom obračuna. Ali da se ne bi krivo razumjelo apsolutno slažem se da zastupničke, dužnosničke mirovine moraju biti manje i moraju biti u većoj korelaciji sa našim građanima. Generalno netko je spominjao 34 milijarde kuna troška u proračunu je veliko opterećenje, ali to opterećenje nećemo riješiti gospodo nikako drugačije nego da povećamo broj zaposlenih. Broj zaposlenih u zadnjih godinu dana je pao za 100000. Milijun i 400000 zaposlenih na milijun skoro i 200000 umirovljenika. To je jednostavno neodrživo. I zbog toga se ne smije postavljati postavljati politika na način da li ćemo u sljedećih godinu ili godinu i pol dana uštedjeti ovoliko ili onoliko milijuna kuna u proračunu, nego kako ćemo zaposliti 100, 200 ili 300000 od ovih 320000 nezaposlenih kako bi se onda osigurao udio generacijske solidarnosti, kako bi se mirovine mogle generalno povećati. E o tome nema riječi, o tome se ništa ne govori, o tome ima nešto u powerpoint reformama Jadranke Kosor. Ali na žalost to je onaj dio koji ova Vlada i Jadranka Kosor ne znaju provesti. I zato ja bih rekao problem je kada uzjašete konja, a ne znate jahati. Onda se morate puno tumbati i na kraju najčešće padnete sa tog konja. Što prije ova Vlada ode sa vlasti prije će se neke konkretne reforme u Hrvatskoj provesti. Hvala lijepo. Hvala. Dva ispravka. Gospodin zastupnik Josip Đakić, prvi. je Vlada Jadranke Kosor ili Vlada HDZ-a štampala branitelje kako bi kupovala biračko tijelo. To je apsolutno netočno. Ostvarenje zakonskih i omogućavanje zakonskih pretpostavki stvorili su se uvjeti da podnose hrvatski branitelji stradali od PTSP-a zahtjeve za stjecanje mirovine. U nekoliko godina stvorio se je taj broj branitelja koji su stvarno oboljeli i simptomi oboljenja su nakon provedbe vremena tek onda bili vidljivi, i to se nije moglo izbjeći i tako to morate i shvatiti. I druga stvar, nemojte demagoški nastupati jer niste ni pročitali zakon koji predviđa da nikome ispod 3 tisuće i 500 kuna neće biti smanjeno, niti se može smanjiti niže od 3 i Tako ste rekli da je onomu koji ima 3 tisuće i 600 kuna će biti smanjeno za 350 kuna. Netočno. Njemu je moguće smanjiti samo za 100 kuna i ništa više. Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa evo kolega Maras netočno navodi da je HDZ, a pogotovo kroz branitelje kupovao biračko tijelo. Pa točno je da su branitelji u vrijeme, odnosno da je SDP u vrijeme stvaranja hrvatske države bio na suprotnoj strani od branitelja, pa i zbog tog su branitelji podržali stranku koja je zajedno s njima stvarala ovu državu. A grešku ste napravili gospodo što ste podobne novinare poslali u diplomaciju pa vas 2003. nije mogao nitko hvaliti ovdje, što sad rade u nadi da ćete ih opet jednog dana poslati u diplomaciju, jer čim se vas takne podobni novinari odmah udaraju po svima. lijepa poštovani gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolege, razmišljao sam kako započeti danas ovu raspravu, možda podatkom da je u ožujku ove godine prosječna starosna mirovina u Hrvatskoj iznosila 2 tisuće 377 kuna ili invalidska tisuću 932, a obiteljska tisuću što bi dalo prosječnu mirovinu od 2 tisuće 162 kune. Ili možda podatkom da 79,5% umirovljenika u Hrvatskoj prima mirovinu manju od 3 tisuće dakle 80% umirovljenika u Hrvatskoj prima mirovinu manju od 3 tisuće kuna. pismom iz Karlovca, gospodine Franje Mujića koji je sa 41 godinom staža išao u mirovinu i kažnjen je s 9% smanjenja mirovine jer je otišao u preranu mirovinu po našim zakonima, to što je radio 41 godinu u Hrvatskoj je prijevremeno umirovljenje. No ti podaci nisu nikome bitni jer moramo izmišljati teme i tobože radikalnim potezima spašavati mirovinski sustav. 2005. godine kao zastupnik ovog Sabora podnio sam prijedlog zakona po kojem bi se povlaštene mirovine i ovo ću naglašavati povlaštene mirovine za članove Vlade i zastupnike ukinule. Naravno da to nikad nije došlo na dnevni red, naravno obostrano podržan i od lijeve i desne strane ove dvorane, sa puno podsmijeha, provociranja i smijanja. Tada je godišnje za povlaštene mirovine išlo 4 milijarde i 100 milijuna kuna. Danas ide 7 milijardi i 200. Za četiri godine za povlaštene mirovine u Hrvatskoj će trebati 11 milijardi kuna. Pa vi sad izvolite, prihvatite model jednokratnih smanjenja mirovina, kao što je ovo, ali ne prvi put, nego već drugi put, i u ovom mandatu i treći put računajući od 2001. i odbijte svaku raspravu o ozbiljnoj i promjeni sustava mirovina stečenih pod povoljnih uvjeta. Nikakva jednokratna smanjenja neće riješiti problem, ali će unijeti nove nepravde među dijelu ljudi koji te mirovine koriste. Tako primjerice javljaju se oni koji su otišli u mirovinu iz Ministarstva unutarnjih poslova na određenim poslovima, pa su svrstani u kategoriju povlaštenih mirovina, a ne redovne, iako su imali uvjete i za to, i nakon ovog smanjenja imat će manju mirovinu nego da im se dala tada redovna mirovina. 10-ak takvih se ovih dana javilo. Što s onima koji su otišli u drug stup, a nisu trebali, pa sad dobivaju rješenje o mirovini iz drugog stupa 2 kune i 90 lipa? 2 kune i 90 lipa. Članak 3. gospodine predstavniče Vlade, piše da se smanjuje mirovina za 10% ali onaj iznos koji bi imao po zakonu, ili zatečena mirovina. Što s onima koji su već u ovoj mirovini? Da li se smanjuje sadašnja vrijednost mirovine za 10% ili onaj iznos kojega bi imali pravo po zakonu? To je velika razlika. Da li se ovo odnosi samo na buduće umirovljenike ili one koji već jesu u ovim kategorijama? I na sadašnje i na buduće, a sadašnjima će se …/Ne razumije se./… sadašnja mirovina, ili onu koju bi po zakonu imali pravo kad su išli? Pročitajte još jedanput stavak 1. članka 3. i probajte vidjeti kako se on može sve protumačiti. Niste dovoljno jasno precizirali koji iznos mirovine će se umanjiti za 10% onima koji već jesu u mirovini. I zašto izmišljati toplu vodu? Zašto javnosti ne velite da za dio tih mirovina se uzima kao osnovica za obračun mirovine posljednja isplaćena plaća, a radnicima i radnicama cijeli radni vijek. Pa samo ste mogli za saborske zastupnike i članove Vlade reći da im se ne uzima osnovica zadnja plaća nego cijeli radni vijek, kao i svim ljudima u ovoj zemlji. Ovo su povlaštene mirovine zbog dva razloga. Neki od njih su imali povlasticu u tome što su ranije mogli u mirovinu, mimo općih mirovinskih propisa, drugi što ostvaruju veću mirovinu no što bi po redovnim mirovinskim propisima, ali ima i onih koji su ostvarili obje povlastice, i raniju mirovinu i veći iznos mirovine. Mirovinski sustav počiva samo na jednom načelu, mirovina je ono što se izračuna i dobije na temelju staža osiguranja i plaćenog doprinosa. Sve što je van toga je dodatak države različitim kategorijama građana zbog društveno prihvatljivih pozicija, razloga ili opravdanja. I dok god ovih 13 kategorija povlaštenika neće biti izuzeti iz mirovinskog sustava, neće se stabilizirati hrvatski mirovinski sustav. Svaki od njih, od ovih 180 tisuća korisnika ima i određeni dio godina staža osiguranja, plaćanja doprinosa na osnovu toga se obračuna mirovina a država daje ratne dodatke, rudarske dodatke, majčinske dodatke ili bilo kakve druge dodatke ako smatra da pojedina kategorija treba imati veća primanja nego što bi po općim mirovinskim pravima ostvarila. ostvarila. Mirovinsko osiguranje imamo, doprinos se zove osiguranje, na teret osiguranika država nekome daje veća prava od općih mirovinskih propisa. I sada možete zamisliti genijalno rješenje, smanjit ćemo jednokratno 10%. Za šest mjeseci razlike u tim mirovinama u odnosu na obične smrtnike opet će biti veće i da bi kakvu takvu pravdu radili ovo jednokratno smanjenje bi trebali raditi svake pola godine jer ne želite popraviti sustav. Sustav je ispočetka nepravedan, sustav ispočetka generira nejednakost građana, sustav ispočetka potkrada fond mirovinskog osiguranja i u tome je cijeli problem. Trebate imati hrabrosti i petlje reći sve kategorije povlaštenih mirovina će ići na reviziju, ne ne reviziju pojedinačnih korisnika nego sustava kojega imamo. Izmijeniti sve zakone i tek onda možemo govoriti o tome koliko novaca država iz proračuna daje da bi se mirovine isplaćivale. Razlika između ubrojenih mirovinskih doprinosa od 22 milijarde, 23, isplaćenih 34 60% toga je zbog ovih povlaštenih mirovina, a ne starosnih, invalidskih ili obiteljskih. Lažu oni da je mirovinski sustav neodrživ zbog redovnih mirovina. Hrvatski mirovinski sustav je pred bankrotom zbog ovih kategorija i on ne smije biti u redovnom mirovinskom sustavu. I završavam sljedećim. 11 milijardi za tri godine ćete trebati za ovo a da nema ovoga vidite ili da ovo naplatimo što je ispred mene, Hrvatska država dobila bi tri puta više novaca nego što će biti efekat ovog Zakona. Samo pronađite ovu dvojicu sa ove potjernice. Više prihoda Šuker dobiva i mirovinski fond nego efekti ovog Zakona. To vam mogu matematički dokazati, to se da izračunati ali umjesto traženje ovih, mi se okrećemo demagoškim zakonima tobože u krizi i ovima smanjujemo mirovinu. Mazanje oči, za šest mjeseci odnosi nejednakosti biti će isti.

s obzirom da su ukupni izdaci za mirovine u Hrvatskoj na razini negdje 10% BDP-a što još uvijek nekih 2,5% niže nego je to u zemljama članicama Dakle, mirovinska potrošnja unatoč katastrofalnog omjera zaposlenih i umirovljenika još uvijek nije takva da bismo mogli govoriti o financijskoj neodrživosti tog sustava na duže staze posebno ne ukoliko bi se u Hrvatskoj napravilo ono što se ne radi već punih 7 godina, a to je da se sustav ne kvari nego sustavno popravlja i da se reforme koje su započete, mirovinske reforme dosljedno na znanstvenim osnovama i stručno utemeljene provode, kao što se nisu provodile u godinama iza nas. Podsjetit ću samo da je u periodu 2000. i 2003. godine u Hrvatskoj izvedena mirovinska reforma rekao bih možda jedina velika prava reforma oko koje je postignut puni nacionalni konsenzus. Dakle, to je bila reforma oko koje su se usuglasili i sindikati i poslodavci i oporba i vlast. Jer je bio utemeljen na vrlo pomno planiranim parametrima, ocjenama i izračunima kako održati i očuvati održivost mirovinskog sustava u Hrvatskoj. Podsjećam da je u tom periodu da su mirovine realno su povećane za 33% dakle za 1/3, a nominalno 48% u razdoblju od 4 godine. DA su se nastavile reformske promjene koje su bile zacrtane još 99. godine, dakle ovo ne govorim da bih na bilo koji način preuzimao zasluge za sebe ili za stranku ili koaliciju koja je u to vrijeme bila na vlasti, jer je reforma bila 99. projektirana i započeta i to je jedini projekt koji je imao vijek trajanja duži od trajanja jednoga mandata, od jedne Vlade i od jedne stranke. DA se to nastavilo stvari bi stajale puno bolje danas nego što izgledaju kada je riječ o ovakvim rekao bih nesuvislim, nemuštim i očajničkim potezima kao što je ovaj koji se predlaže Zakonom kojeg imamo sada pred sobom. Naime, stvari treba sagledavati u svakakvom kontekstu. Što je cilj ovih rezanja braniteljskih mirovina. Namjerno kažem braniteljskih mirovina jer ovo je sve drugo magla.

tako da stvaranje dojma da kao režemo zastupnicima, pa eto to možemo podržati i prihvatiti je samo koprena i magla da se kaže da je jedini zapravo, jedina kategorija i skupina na koju se atakira to su Hrvatski branitelji, bolje rečeno to su invalidi Domovinskoga rata jer su oni sa 50 tisuća zastupljeni u ovoj skupini mirovina koje će biti rezane. Zašto se to čini? Čini se zato što Vlada u svojim mjerama među kojima su neke sasvim sigurno i dobre nije uspjela osigurati najvažnije što bi Vlade rekao bih po definiciji morale osigurati, svojim građanima da bolje žive, s perspektivom, da mogu sa optimizmom gledati u perspektivu u budućnost, kao nešto, kao vrijeme u kojem će živjeti bolje nego što su živjele do sada. Naprotiv, Vlada sa svojim mjerama osigurava sljedeće. 4 i pol milijarde kuna manje građanima ove zemlje u 2010. i oko 3 milijarde kuna prema našim procjenama manje u 2011. godini. To je minus koji će građani ove zemlje bili oni umirovljenici, radnici, poljoprivrednici imati u svom džepu, kroz povećani PDV, kroz ukidanje poreznih olakšica, kroz ukidanje otpremnina, božićnica, darova za djecu, znam sve ostale mjere koje se ovdje navode i koje jedini cilj imaju smanjiti primitke građana i javnu potrošnju, odnosno zakrpati proračunsku rupu. Do čega će to dovesti? To će dovesti možda do stabiliziranja financija na jednom nižem nivou. Ono što Vlada nije uspjela u svom paketu mjera napraviti, donijeti niz proaktivnih mjera da mi vidimo ako se sada odričemo tih 4,5 milijarde čemu to zapravo odricanje, čemu to čemu to odricanje služi, čemu će ono pridonijeti. Mi tu proaktivnu mjeru nismo vidjeli. To je prvo. Dakle, očigledno je riječ o neznanju, riječ je o o sasvim nasumičnom kljucanju pojedinih mjera, ušteda, restrikcija, pa kome se zalomi taj će ostati bez toga. Što je moguće napraviti? Moguće je napraviti da se s puno više obzira i socijalne obzirnosti ide ako hoćete na povećanje na povećanje proračunskih prihoda, ali tako da se oporezuje ono što se u svim normalnim zemljama oporezuje, a ne da se udari na primanja najsiromašnijih i najugroženijih skupina stanovništva koje imamo u Hrvatskoj. U Hrvatskoj se ne oporezuju dohodci od kapitala. Porez na dobit je negdje 20%, porez na dividendu i udjele u dobiti nula posto, porez na kamatu, na štednju, obveznice itd. nula posto u Hrvatskoj, porez na dohodak od općinskih dionica sada se predlaže 15% ili se o tome nešto govori. Mi predlažemo da one postanu sastavni dio plaća, pa da onda vidimo hoće li se općinske dionice dodjeljivati ili neće. Porez od najma od rente, porezi na kapitalne dobitke, kapitalni dobitak od porasta vrijednosti pri prodaji dionica obveznica nula posto za fizičke osobe. Kapitalni dobitak od prodaje poduzeća nula posto. Mogu se prodavati poduzeća, sjećate se one čuvene prodaje Lure, Lura grupe i ostvarenih milijarde nekoliko milijardi kuna gdje se nijedna lipa nije slila u držani proračun. Kapitalni dobitak od promjene statusa zemljišta, pa sva ta priča oko golf terena itd. ide zapravo za tim da se jeftino poljoprivredno zemljište prenamjeni u građevinsko i da se na taj način ostvare enormni ekstra profiti zarade vrlo malog i uskog kruga ljudi. Kuća za odmor, jahte, automobili skupi ništa se to u Hrvatskoj ne oporezuje. A što se udara? Udara se na Hrvatske branitelje, na invalide Domovinskog rata, koji su osim skupine od 100% izabrani zato što jedini jer 80% umirovljenika u Hrvatskoj živi ispod granice siromaštva, imaju nekakvu mirovinu koja je pristojnija i koja im je omogućavala iole normalan život. Bio sam na skupu Hrvatskih branitelja koji su poručili hrvatskoj Vladi. Molim vas okanite se više licemjerja, nemojte nam više dolaziti, nemojte na minute šutnje, dajete da djeci poginulih branitelja osiguramo mirovine, da se ta djeca mogu školovati, jer to nije samo naknada, to nije povlastica, nego je to naknada ljudima koji više nisu u mogućnosti raditi i koji su zaslužili ne po vlasti dobili, nego zaslužili svoje mirovine tako što su stradavali i što su služili svojoj domovini. Ja vas molim da još jednom razmislite zašto se upravo ova skupina našla na udaru? I drugo, po kom kriteriju i na koji način je određeno da je to 3 i pol tisuće kuna i zašto 10%, a ne 9, ne 11, ne 8 ili 5%. SDP će izaći sa svojim prijedlogom, ako mislite da bi se ovo moglo podržati da ne ispadne da smo protiv ne daj Bože smanjenja ili rezanja zastupničkih mirovina sa prijedlogom da se progresivno od te 3,5 tisuće kuna koje ste arbitražno uzeli, da se ide na oporezivanje kako su te mirovine veće. Hvala. Dva ispravka, jedan replika. Prvi ispravak gospodin zastupnik Josip Đakić. Izvolite. **Đakić, Josip (HDZ)** Gospodine potpredsjedniče, pa ispravit ću netočan navod da je ovo atak na hrvatske invalide i poginule branitelje. Naime, to je netočno i zapravo je to licemjerno od vas, od vas koji danas prozivate Vladu a bili ste u prilici i doživjeli smo vaše milosrđe smo osjetili, vašu iskrenost smo doživjeli sa 30%, a ne sa 10%. Sa 4,5 tisuće koji su Hrvatski branitelji, udovice, invalidi i djeca poginulih morali ostvarivati u upravnim sporovima i sve je to morala Hrvatska država sa kamatama platiti u konačnici. To su vaše dobre strane i maniri koje ste upotrebljavali prema Hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji. I nemojte više ... zastupnik Stjepan Milinković. Hrvatske branitelje i invalide Domovinskog rata, jer vrlo jasno stoji u ovom prijedlogu da se ne bi obuhvatili invalidi iz Domovinskog rata. Ali se je svakako dobro prisjetiti onoga vremena od 2000. do 2003. kada je u vaš ajmo reći rječnikom kolege Marasa Pover Point reformom i ovih 4,5 tisuće 4,5 tisuće branitelja koji su dobili spor na Upravnom sudu, kada su smanjenje rodiljne naknade. A da ne govorimo dobro molim lijepo kada govorimo o naknade rodiljama a da ne govorimo o povratu duga umirovljenicima jer dobro je ovom prilikom se prisjetiti tko je vratio dug umirovljenicima. Hvala lijepa. laburisti - Stranka rada)** Kolega Vidović pitali ste se i predlagali što je još drugačije moguće napraviti da se ovaj problem riješi. Ono čega se Vlada nije sjetila dopunila je vaše prijedloge. Prvo, da bi u Hrvatskoj trebalo biti normalno da poslodavci doprinos za mirovinsko plaćaju na stvarnu plaću a ne na minimalnu. Ali tko u hrvatskoj Vladi nitko ne zna da poslodavci varaju radnike i državu i Mirovinski fond. Drugo, da Vlada ne tolerira ili ministar ŠUker tri godine poslodavca koji uopće ne uplaćuje mirovinsko osiguranje za svoje radnike, ne koristeći pravo zakona da već nakon 60 dana intervenira tako da radnici saznaju da im mirovinsko plaćeno kad trebaju ići u mirovinu. Možda bi ovih 8 milijardi duga, samo je ovo osnova mirovinskog doprinosa, da se naplati do kraja godine, riješio problem. Treće, možda bi trebalo proanalizirati tko sve pravo ima na mirovinsko osiguranje na teret državnog proračuna prema drugim propisima ili plaća mirovinsko osiguranje na pola osnovice od radničke, pola od 2700, a onda ostvaruje pravo na minimalnu mirovinu, recimo kao estradne zvijezde I na kraju, možda bi bilo dobro da preispitamo postojeće zakonsko rješenje o članovima Vlade i zastupnicima u Saboru po kojemu imaju pravo na dvije mirovine. Ima jedan član Vlade koji je ostvario mirovinu po hrvatskom propisu, ali imao je dovoljno staža u jednoj drugoj državi pa i tamo prima mirovinu i primaju dvije mirovine, dvije mirovine. Ja znam za člana Vlade i za jednog saborskog zastupnika. Ostvaruje povlaštenu penziju u Hrvatskoj, ali i prima mirovinu države u kojoj je ostvario radni staž iz tog naslova pravo na mirovinu. Jedna drugu ne isključuje jer se mi pravimo blesavi, a odbijen je prijedlog autentičnog tumačenja iz 2004. godine da se to spriječi i ta odredba je još uvijek na snazi u sadašnjem zakonu. Tako da će netko i od sada prisutnih saborskih zastupnika primati dvije mirovine kad za to odluče. **Šeks, Naravno, slažem se i prihvaćam, sigurno sam da bi se našlo još desetine drugih načina da se uštedi novac u ovoj zemlji. Podatak da je u Hrvatskoj u ovom trenutku nenaplaćeno a evidentirano 11,5 milijardi kuna, dakle nije riječ o poreznoj avaziji dakle ono što se ne zna. Ne, ovo se zna, 11,5 milijardi kuna. A zamislite, ova mjera će donijeti u proračun 600 milijuna kuna. 600 milijuna kuna će ovo da udarimo po onima koji ionako imaju premalo. Ministar financija u državi u kojoj se to događa stvarno bi morao razmisliti jel mu je vrijeme da kaže ljudi, nek' taj posao radi netko tko može osigurati da se naplati porez kojega kojega se u svim normalnim civiliziranim zemljama mora moći naplatiti jer inače sustav doživljava ovo što mi sada imamo kao nakaradu. I možda još u kontekstu ovoga, ta podsjećanja na prošlost koja ljudi govore znate bilo je u ovih 6, 7 godina u mirovinskom sustavu takvih bedastoća, takvih silnih promašaja, takvih davanja koji su generirali nove i nove nepravde koje se neće moći ispraviti još za 10 godina. još za 10 godina. Ta priča o povratku duga, te smiješne priče. Povrat duga, model je nađen, 17 milijardi kuna je vraćeno u dvije godine bilo 2002. i 2003. treba se okanit više ćoravoga posla i pričanja bedastoća inače to košta, to svi plaćamo cijenu te neozbiljnosti koja se u ovom sustavu generira već sustavno godinama.

braniteljskih mirovina, bez obzira koliko mi šutjeli o tome budućih 60% mirovina branitelja i članova njihovih obitelji smanjit će se prema ovome prijedlogu zakona i to treba jasno reći. Jučer smo imali set zdravstvenih reformi koji su išli ka smanjenju, dijelu smanjenja prava hrvatskih ratnih vojnih invalida, a danas imamo ovo dodatno smanjenje. I meni je žao što ovdje u Hrvatskom saboru znajući što se svih ovih godina govorilo i ne sjedi, ako već ne gospođa premijerka koja je dobrim dijelom kreirala postojeći sustav pa da makar ministar hrvatskih branitelja. Jer ako smo se hvalili do jučer sa jednim zbog čega onda ne izaći pred javnost, pred hrvatske branitelje i reći situacija je takva i nužno je ovo učiniti. Ali mi se nalazimo, medicinskim rječnikom rečeno, u jednoj shizofrenoj situaciji. Kompletno stanje u ovoj državi je shizofreno. Jučer se zastupalo jedno, a onda preko noći se odjednom mijenja mišljenje pa potrebi tijekom dana se to mišljenje promijeni po dva, tri, četiri puta. Moj problem je taj, i ja to priznajem, što svoje mišljenje tek tako ne mijenjam i preuzimam odgovornost za ono što je 2000. učinjeno. I kad govorimo o smanjenju, zašto je to učinjeno. Ne zato što smo htjeli uzimati, učinjeno je radi spasa ove države koja je dovedena pred ponor i ponovno se to događa. Zbog toga se čudim što vladajuća struktura nema te hrabrosti da kaže kao što je to otprilike rekao bivši premijer Sanader koji se više ovdje uopće ne spominje, u banani smo, upropastili smo stanje i barem se povukao. Stanje je ozbiljno, ali to ne znači da možemo prelaziti preko onoga što se u ovih 6, 7 godina događalo, jer ako pređemo preko toga, ako ne izvučemo pouke nitko ne garantira da će stanje u budućnosti biti nešto bolje. I zbog toga, zbog nekoliko razloga ne mogu ovo podržati u ovome segmentu što se branitelja tiče, ne mirovina saborskih zastupnika i ostalo, već branitelja. Prvo, zato što je ovo samo krpanje rupa. Dugoročno ne rješava se ništa. Drugo, uštede nisu provedene tamo gdje su se trebale provesti. I treće, sasvim suprotno je onome što se do jučer govorilo. Sjetimo se zakona 2004. godine koji je donijet. Prihvaćam da onaj iz 2001. godine apsolutno nije valjao. Tada sam rekao, gospodo vodite računa, mirovinski sustav ćete uništiti, nemojte otklanjati kontrolni mehanizam je bio među ostalim da samo osoba sa statusom HRVI kojeg utvrđuje Ministarstvo hrvatskih branitelja može ostvariti pravo na braniteljsku mirovinu. To se nije poslušalo. Govorilo se svakojakim rječnikom na moje izlaganje. U redu, bilo pa prošlo. Opraštam, kršćanski je oprostiti. Zaboravljam ne. Prije šest mjeseci smo promijenili upravo tu odredbu zakona. Nakon 5 godina promijenili smo ono što je u startu se znalo da će biti krivo, da će otvoriti rupu koju sada pokušavamo zatvoriti. Ali da ne idemo pet godina unazad. Prije par tjedana je bilo ovdje rasprava o izvješću o pravima hrvatskih branitelja, pa tada sam rekao da slijedi smanjenje mirovina i i predvidio sam i način linearnoga smanjenja i govorio sam i o smanjenju u zdravstvenoj zaštiti budući jedino tu još ima mjesta za nekakvu uštedu. Ali što se dogodilo, tada je po prvi puta to izvješće podržalo gotovo jednoglasno cjelokupni Sabor. Da li izvješće prihvaćamo zato što je ono dobro napisano bez tip felera ili nekih očiglednih netočnosti ili zato što prihvaćamo javnu politiku koja se u tome segmentu provodi ili je ne prihvaćamo. Tako da danas imamo interesantnu situaciju i onih koji prihvaćaju izvješće, a samim tim i sustav danas su protiv, a oni koji su bili jučer za taj postojeći sustav danas predlažu njegovu izmjenu. Drugo kad kažem da su se uštede trebale provesti tamo gdje se mogu provesti i gdje je nužno da se provedu i hrvatski branitelji čini mi se, neke udruge su i na to ukazale, a to je uvođenje racionalnosti u državna poduzeća koja i dalje neracionalno posluju. Jedino hvala Bogu pa je kriza, pa nema više onih velikih javnih nabavki. A protiv korupcije i kriminala sama premijerka je prošli tjedan na moje pitanje na aktualnom prijepodnevu rekla da ne misle se otprilike, ne misle se obračunavati protiv svojih budući konsenzus svih političkih stranaka nije uspostavljen, odnosno postignut konkretno govoreći o nepravilnosti, nezakonitostima u državnom poduzeću Hrvatskih autocesta, a takvih poduzeća hvala Bogu ima još. Jedno je krivična odgovornost, jedno je djelovanje Državnoga odvjetništva, a drugo je utvrđivanje političke odgovornosti i pokušaja političkoga zavođenja reda u smislu funkcioniranja, zakonitog funkcioniranja institucija i u ovome segmentu državnih poduzeća. Ovih 200 milijuna kuna uštede u ovoj godini ili ne znam šestotinjak milijuna kuna moglo se bez problema uštedjeti da smo gradili malo jeftiniji kilometre autocesta. Za sve bi bilo i za one koji su uzimali, a ne bi se moralo uzimati drugima. Ali pohlepa nema granica. I zbog toga vatrogasno vozilo, autoceste, avioni, helikopteri i svemirski brodovi sasvim svejedno. Korupcija nema boja, nema ideologije. Pitanje je želimo se protiv nje boriti ili se ne želimo boriti? Ili uzmimo zakon od prošloga tjedna golf igrališta, apartmanizacija. Opet jednome uskom krugu ljudi maksimalno pogodujemo, a istovremeno drugima uzimamo. Znači i nije problem uzeti, ali problem je nekakvu pravednost uspostaviti. I kad budete nama uzimali ne znam sljedeći tjedan pokaze za tramvaj i autobuse treba znati da iste te mjere treba provesti i prema Vladi koja to predlaže, jer znamo da se neracionalnosti ne događaju u Hrvatskome saboru gdje neki saborski zastupnici koriste više ili manje automobile i za svoje potrebe. To je minimum. Nepravilnosti se događaju u Vladi. Tamo i u ministarstvima. Tamo gdje je moć, odnosno gdje se odlučuje. I kad Vlada takve prijedloge predlaže Saboru neka prvo pogleda u svome dvorištu i to očekujem kada bude taj prijedlog zakona na dnevnom redu. I da na kraju još jednom, ovaj zakon ne rješava ništa. Ovo je samo krpanje rupa. Ako znamo koji je priljev novih umirovljenika ovo je samo držanje držanje vode kao što i sama gospođa premijerka kaže iznad, odnosno držanje glave iznad razine vode. Ako smo došli, ako smo zbog toga stvarali Hrvatsku državu, da bi držali glavu iznad vode onda nismo dobar posao napravili. Ja smatram da smo da smo ovu državu stvarali da bi njezini građani dobro u njoj živjeli. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Četiri ispravka. Prvi gospodin zastupnik Josip Đakić. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa evo ispravit ću netočan navod gospodina Pančića gdje je ustvrdio da nije bilo nikakovih drugih razloga za ukidanje pojedinih rješenja, a ne pojedinih nego 4 i pol tisuće. Postojali su striktno politički razlozi netrpeljivosti prema hrvatskim braniteljima i to odgovorno tvrdim jer sam vidio u Uredima državne uprave, u referadama za branitelje gdje su iz politički razloga davani nalogi koga treba revidirati i kome treba ukinuti mirovine. Jasno je dolazilo naputak iz političkih krugova. Meni je drago da ste vi danas sa naknadnim pameću došli do toga da štitite hrvatske branitelje i da vodite brigu o njima. Zakašnjela je ta vaša briga i ona je također licemjerna. A o svemu drugomu što se tiče hrvatskih invalida, obitelji poginulih, djece govorit ću u svojoj raspravi. Uvjeravam vas da postoje spiskovi i ja ih imam kako ste politički djelovali na populaciju hrvatskih branitelja da ih se što više skrešu jer nisu bili vama podobni. Povreda Poslovnika gospodin zastupnik Josip Pančić. Ivica Pančić. **Pančić, Ivica (Nezavisni)** Gospodine potpredsjedniče, jel' vam se ne čini da je ovo bila mala povreda Poslovnika? Gospodine Đakiću ako želite ispravljati podignite repliku, pa dajte onda mogućnost Hvala. Dobro, ja ne mogu reći da sam striktno točno čuo šta je rekao, šta ste vi rekli, da li je bio to, ako ste ispravljali, ako je Đakić, gospodin Đakić ispravljao netočni navod koji nije postojao onda nije u pravu, ako je onda je u pravu, onda vi niste u pravu, ali ja to ne mogu sada sa sigurnošću znati. U svakom slučaju ja nisam u krivu. **Bilić Vardić, Suzana (HDZ)** Hvala lijepa poštovani gospodine potpredsjedniče. Kolega Pančić je iznio u svojoj raspravi niz netočnih navoda, od kojih ću se ja potruditi ispraviti dva. izjava da je citiram da je u ovoj državi šizofreno stanje. Kolega Pančiću to naprosto nije istina. Jedno je što je ružno i što je to u ovome Saboru sa lijeve strane ove sabornice postalo uobičajeno ponašanje saborskih zastupnika. To nije točno jer je činjenica da samo oni koji u ovoj državi ne žele dobro šize zbog programa gospodarskog oporavka Hrvatske koji je donijela Vlada Republike Hrvatske, a kad ste već spomenuli i neke da su, da je šizoidno zbog toga jer mijenjaju mišljenje, postoji ona zagorska da samo bedaci ne mijenjaju mišljenje. Kolega Pančiću, a ja sam vidjela da ste vi iz vama poznatih razloga promijenili mišljenje, napustili možda kasno Socijaldemokratsku partiju. A i netočno je da ste predvidjeli prije par mjeseci smanjenje mirovina, gospodine Pančiću pa vi ste to provodili od 2000. do 2003. godine. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa evo ja ću ispraviti dva netočna navoda gospodina Pančića i to dva puta ponavlja da je ovo samo krpanje rupa, što je netočno i da je pokušaj političkoga zavođenja reda. To je netočno, jedno i drugo, upravo iz razloga što razlozi leže u poticanju gospodarskog rasta i održivog sustava socijalnog osiguranja, a vas ću gospodine Pančić podsjetiti da je upravo u vremenu kada ste vi bili ministar u koalicijskoj Vladi, da su mirovine hrvatskih ratnih vojnih invalida smanjene od 8 do 20%, ukinuto je pravo da za posebni doplatak u visini 50% osobne invalidnine za hrvatske ratne vojne invalide, kao što su i nezakonito provedeni postupci poništavanja i ukidanja rješenja o statusu hrvatskih ratnih vojnih invalida, i trajnim pravima pa je presudama Upravnog suda vraćena prava u 4 tisuće i 280 predmeta. Hvala vam lijepa. **Milinković, Stjepan (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa evo kolege su ispravili nekoliko netočnih navoda, meni je naravno isto tako zapeo za uho da se mi nalazimo u šizofrenoj situaciji. Naravno da je to netočan navod, ali mene na neki način uistinu impresionira sa kolikom lakoćom kolega Pančić upotrebljava ove stručne nazive i razumije se u medicinu. Čak i govori da jučer u paketu ovih zdravstvenih zakona, zdravstvene reforme da mi isto tako uskraćujemo određena prava invalidima. Ja sam imao raspravu ispred kluba pa se toga ne sjećam. Ali meni se čini kolega Pančiću da i vi imate isto problema sa pamćenjem pa da danas govorite jedno, drugi dan drugo. vaše vlasti, vi ste nemilosrdno šibali branitelje, a danas se zalažete za njihova prava. Hvala vam lijepa. Hvala vam lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa evo reći ću još jedanputa da razlozi donošenja ovakovih odluka leže u činjenici poticanja gospodarskog rasta, održivosti sustava socijalnog osiguranja, ali isto tako i povećanja socijalnih transfera. Vlada Republike Hrvatske, svi znamo, izradila je cjeloviti program gospodarskog oporavka. U okviru programa predviđeno je i uz ostalo razmatranje ukupnog mirovinskog sustava, uključujući stečene mirovine pod povoljnijim uvjetima. Isto tako znademo da je planom provedbenih aktivnosti programa socijalnog oporavka, kao kratkoročna mjera do kraja 2010. godine planirana revizija sustava ovih mirovina stečenih pod povoljnijim uvjetima i smanjivanja, te pripreme za postupno ukidanje pojedinih kategorija. U provedbenim aktivnostima u zakonskim aktima u prvoj skupini posebnih propisa koje su uređeni uvjeti za ostvarivanje prava na mirovinu, povoljniji od uvjetima propisanih Zakonom o mirovinskom osiguranju ili se na mirovinu određuju posebno davanje, to je Zakon o mirovinskom osiguranju djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih osoba, Zakona o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru, Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihova obitelji, Zakona o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja zaposlenika na poslovima razminiranja, Zakona o humanitarnom razminiranju, Zakona o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti. Sve ove mirovine bi se smanjile za 10%, od 1. srpnja ove godine sa isplatom u kolovozu ove godine i to za one kako smo i čuli veće od 3 i po tisuće kuna mjesečno, na način da smanjena mirovina ne može biti niža od 3 i U kategoriji smanjenih mirovina spadali bi i hrvatski branitelji iz Domovinskog rata i članovi njihovih obitelji, kao što smo također čuli pripadnici Hrvatskog vijeća obrane i članovi njihovih obitelji, sudionici Narodnooslobodilačkog rata, i pripadnici Hrvatske domovinske vojske. Smanjenje neće obuhvatiti stopostotne hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata, mirovine u mjesečnoj svoti do 3 i mirovine prema Zakonu o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranjima i pravima po osnovi nezaposlenosti zaposlenika u istarskim ugljenokopima Tupljak i starosne mirovine radnika profesionalno izloženih azbestu. Primjenom ovoga zakona za ovu godinu uštede će biti negdje oko 250 milijuna kuna, projekcije su za 2011. oko 610 milijuna kuna i za 2012. oko 620 milijuna kuna. Ekonomska i financijska kriza koja je zahvatila i Hrvatsku ima reperkusije i na mirovinsko osiguranje, pa je prijeka potreba da uštedama i povećanjem prihoda gdje god je to moguće, uključujući i područje mirovinskog osiguranja. štednja javnih sredstava, koja bi se provela na ovaj način tako što bi svatko tko sudjeluje u korištenju tih sredstava sudjelovao i u njihovoj štednji, razmjerno svojim mogućnostima.

i voditi dijalog onda dignete pločicu za repliku i date mogućnosti drugoj strani da se ne složi sa ovim što će reći prva strana. To je parlamentarizam kako ja shvaćam. Klarić govorite o održivosti sustava, ja samo postavljam pitanje, a zbog čega ste ga učinili neodrživim 2004. godine, prihvaćajući da sve što je bilo do tada nije bilo iz iz vašeg kuta gledišta ispravno. Zbog čega se dopuštalo mirovinskim povjerenstvima da utvrđuju da li je neki Hrvatski branitelj ranjen ili obolio na ratištu ali to niste dopustili dopustili jedinoj instituciji koja je za to relevantna, a to je Ministarstvo branitelja, već ste nakon tri i pol godina, odnosno pet godina promijenili upravo tu odredbu koja je bila upisana u Zakonu iz 2001. godine. Znači, Zakon iz 2001. godine ako ste htjeli mijenjati imali ste sve mogućnosti i pravo da ga izmijenite, ali moje je pitanje zbog čega ste bacajući vodu kroz prozor izbacili ono što je bilo dobro, što ste naknadno sami priznali i što je u međuvremenu dovelo do ove neodržive situacije. Hvala.

neusklađivanja invalidnina i kamata sa troškovima života, naknadno, od 2004. godine nadalje je morao biti isplaćen povrat duga za ukupno ništa ni manje ni više nego za 21 milijun kuna. Ja ću vam isto tako reći gospodine Pančić da je sustavno šikaniranje branitelja oboljelih od posttraumatskog poremećaja bila isto tako i sramotna upitnika MMP1/2 u vrijeme upravo vaše koalicijske vlasti od 2000 do kraja 2003. godine. Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče, gospodo predstavnici Vlade, kolegice i kolege. Pa, dosta toga smo u današnjoj raspravi čuli ali recimo da je mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti u Republici Hrvatskoj uređeno zakonom iz 98. sa dosta dopuna kasnije da ih ne navodim, a istim tim zakonom osiguranje mirovinsko dakle se provodi za zaposlene njima izjednačene osobe, pripadnike samostalnih djelatnosti, poljoprivrednike, korisnike prava po prijašnjim propisima u mirovinskom osiguranju iz bivše države. Isto tako smo čuli da je po posebnim propisima, ima ih 13 su uređena na povoljniji način, način, uređuju se mirovine i ostvarivanje prava na mirovinu znači za saborske zastupnike, suce, sve je to već rečeno, članova Vlade, glavnog državnog revizora, Predsjednika Republike, vojnih osoba, policijskih službenika itd., ima ih 180 tisuća to smo sve čuli, Evo samo ovo nabrajanje, ovih redovnih ili da tako kažem po povoljnijim uvjetima govori da uistinu je potrebito osigurati značajna sredstva, čuli smo 35 milijardi kuna od čega 20 kao što smo čuli iz doprinosa 22 milijarde a 13 milijardi iz državnog proračuna. došlo je do momenta kada iz državnog proračuna nije izvedivo toliko izdvojiti sredstava i u tim okolnostima se donosi ovaj Zakon. Mislim da je u njemu vrlo jasno rečeno i što je vrlo važno ponoviti na ovom mjestu koje se grupe ne bi obuhvatile i dobro ih je ponoviti i na ovom mjestu a to su dakle, obuhvatile bi se mirovine iznad 3,5 tisuće, 3,5 tisuće kuna 10%, to je rečeno, ali koji se ne bi obuhvatili to su mirovine u mjesečnoj svoti 500 kuna, mirovine Hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, ratnih vojnih invalida s oštećenjem organizma 100%, mirovine prema Zakonu o posebnim pravima mirovinskog osiguranje i pravima zaposlenika u Istarskim ugljenokopima Tupljak i Labin, i mirovine prema zakonu o uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu radnika profesionalno izloženih azbestu. Dakle, isto tako je rečeno, da ne ponavljam još jedanput, rečeno je koja bi ušteda bila za ovu godinu i za sljedeću godinu u tom smislu. Razmišljanja su različita naravno ili sa lijeve lijeve ili sa desne strane što i zašto ali svakako je potrebito reći da se radi o odgovornosti i o odlučnom postupanju i tom dijelu ću ja podržati ovaj Zakon. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Dvije replike. Prva gospodin zastupnik Ivica Pančić. Evo vidite, bolje da ste šutjeli dali ste mi sada povoda da malo više govorim nego što sam planirao. Lijepo je kolega nabrajati koga ovaj Zakon neće obuhvatiti i to ćemo se složiti. Ali problem je što se prešućuje, uporno se prešućuje koga ovaj Zakon obuhvaća. A ovaj Zakon obuhvaća više od 50 tisuća Hrvatskih branitelja, i članova njihove obitelji. I to možda ne bi bilo toliko sporno da do jučer niste uspješnost vladajuće strukture bazirali upravo na Domovinskom ratu i Hrvatskim braniteljima a kao dokaz tome tome niste isticali Haag i generale u Haagu već ste isticali materijalna davanja koja uistinu nisu bila mala. I gdje je problem? DA li je problem u vašoj promjeni mišljenja preko noći ili je problem u mome upornom ponavljanju da ova država može opstati samo ukoliko trošimo ono što zaradimo, to je netipična socijaldemokratska politika, moram priznati, to je tipična konzervativna politika, ali naš problem kolega Šeks će se vjerojatno sa time složiti, što HDZ nije klasična desna konzervativna stranka, jer da je vjerojatno bi onda i u ovoj državi bilo bolje. HDZ je napredna konzervativna narodnjačka stranka. Kršćanskoga usmjerenja, koja obuhvaća sve slojeve i

samo vas nekako ne vidim skrili ste mi se tamo. Drago mi je da razgovaramo i ovaj vaš istup također pozdravljam pozitivno jer ja to shvaćam kao kajanje za ono što ste učinili, kao kajanje, a mi kao kršćani morate još dodati i obećavam da više neću griješiti. Jer vi ste do sada griješili naravno i mi smo imali puno tih vaših pogrešaka ispraviti. Znači od branitelja od onih 4,5 tisuće, znači povratak duga umirovljenicima, rodiljne naknade i sve ostale stvar u tom dijelu. I mi se ponosimo što smo to učinili. Ali naravno pokazujemo isto tako odgovornost da riješimo u ovim složenim okolnostima ta pitanja i da osiguramo redovne mirovine i na vrijeme. Hvala lijepa.

Samo napomena sada je u evidenciji mirovinskog osiguranja 13 kategorija, 2 još dolaze jer nema korisnika, ali zakoni već jesu usvojeni. To je azbestoza i to su radnici na razminiranju. Dakle, do kraja ove godine bude 15 kategorija ovih mirovina ne samo postojećih 13. Ali kako možemo govoriti o odgovornom ponašanju Vlade da ovdje sada tobože lijemo velike suze za mirovine iznad 3,5 tisuće kuna i ističete kao veliku vrijednost da se one do 3,5 neće smanjivati, a istovremeno prešućujete podatak da je prosječna starosna mirovina radnika 2 tisuće Kada dodam obiteljsko i invalidsko, onda je prosječna mirovina 2 tisuće 162 kune. I kako je to odgovorno ponašanje ako se ovim prijedlogom zakona ne ispravlja nijedna nepravda koja je sustav posebnih mirovina donio. Pa primjerice ponavljam vam, da saborski zastupnici i članovi Vlade mogu a neki i ostvaruju dvije mirovine, to zna resorno ministarstvo i nije predložilo promjenu zakona da se izbriše mogućnost ostvarivanja dviju mirovina po istoj osnovi, jer mu inozemni staž se priznaje kao uvjet za stjecanje prava na povlaštenu mirovinu u Hrvatskoj i naravno staž inozemstvo ta druga država priznaje. Odgovorno ponašanje bi bilo onda kada bi Vlada rekla, taj dio mijenjamo nema dvije mirovine u istoj osnovi. Odgovor na repliku gospodin zastupnik Stjepan Milinković.

Dragutin (Hrvatski laburisti - Stranka rada)** Kolega Milinković je hrvatske laburiste spomenuo samo dva puta kao reklamu da nam čini, a morao je tri puta da nas reklamira. Tri puta morate spomenuti hrvatske laburiste kolega. Nije dovoljno dva puta. U prvom dijelu ste bili malo slabiji u drugom ste popustili. Gospodin zastupnik Josip Đakić. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Gospodo državni tajnici, kolegice i kolege. Pa evo pred nama je Prijedloga Zakona o smanjenju mirovina određenih odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju. svih tih deklariranih mirovina po posebnim propisima zasigurno postoje i one koje su privilegirane. I privilegirane su mirovine zastupnika u Hrvatskom saboru. također i oni koji su u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti, mirovina predsjednika Republike, zasigurno je privilegija dobiti takvu mirovinu. No nikako se ne možemo složiti i ja osobno se ne mogu složiti a ni populacija koju zastupam, inače invalidi privilegirane mirovine, tj. korisnici privilegiranih mirovina. To je prvo i osnovno što u cijelom ovom spletu osim materijalnih sredstava ne možemo se složiti s takvim nazivom jer sve ove povrede, rane, svi ovi dijelovi tijela koje sam pripremio ovim slikama zasigurno nisu privilegije nijednom od ovih Hrvatskih branitelja koji su časno i pošteno branili i oslobađali teritorij Republike Hrvatske. Koji su zasigurno ostvarili mogućnost vama koji se smijete danas u Hrvatskom saboru da imate debele i dobre plaće, da imate povlastice i da ih koristiti. Još tako licemjerno se smijete svemu tome. Zasigurno da hrvatski ratni invalidi kao populacija stradalnika iz Domovinskog rata nisu ti koji gledaju na ovo samo iz perspektive materijalnoga, ne gledaju i u stabilnost države Hrvatske, njezinog proračuna, njezinog opstanka i događanja katastrofe koja je zadesila Grčku. Zasigurno su ovdje mjere nisu ni popularne ni lagane. I kada smo raspravljali o njima i sa populacijom koji ja zastupam zasigurno smo imali dvojbi, ali nismo imali dvojbi oko toga da je 10% nužno za sve linearno i jednako svima onima koji imaju preko 3,5 tisuća To nije bilo dvojbe. Svjesni i savjesni prema Hrvatskoj državi koju smo željeli, koju volimo i danas i koju želimo i dalje da funkcionira na pravnim osnova. Solidarizirajući se sa svima drugima kako bi ostvarili svoja primanja želimo naglasiti da 10% smo prihvatili kao nužnu i potrebu danas u donošenju. postoji nešto što nam nije sigurno, a to je 4 mjeseca do ukidanja posebnog poreza. To nam stvara teškoće i o tome uopće niste razmišljali ni govorili svi ovi sugovornici sada. Jer tako će oni preko 6 tisuća kuna imati 14% tereta na svoja primanja. Zasigurno ta populacija ima svojih potreba. Jer nijedan nije od njih dobio stan zabadav nego ga otplaćuje iz tih primanja. Zasigurno jedan od njih ima i kredite za automobil. I tako ta populacija živi. Zasigurno ima svoje obitelji i školuje djecu. Zasigurno da ne mogu zbog cenzusa koji prelazi tisuća kuna ili po članu obitelji tisuću 900 kuna ne mogu dobiti stipendije iz Fonda iz hrvatskih branitelja. I to su sve problemi koji nas tište i koji nas muče, ali potpuno svjesni situacije u kojoj se nalazi Republika Hrvatska zasigurno vjerujem da ćemo izdržati i ove mjere koje je pripremila Vlada Republike Hrvatske i u ovom paketu mjera sigurno smo prvi na udaru iako nismo po svemu prvi. Prvi su bili dužnosnici, ministri i Vlada Republike Hrvatske kada je smanjila za 15% svoja svoja primanja. Kada je nju zahvatio također posebni porez od 4%, to je 19%. Kada je saborskim zastupnicima ukinuto pravo na garažu, to je preko 20%. Zasigurno smo opterećeni i nove mjere koje se najavljuju, a to su da neće biti više za naše zastupnike besplatnog prijevoza u javnom sektoru, osim za stvarne potrebe Hrvatskoga sabora. Sigurno su to sve mjere koje govore o tome da je nužno i potrebno stabilizirati državni proračun, daljnja stabilizacija i poticanje gospodarskog rasta zasigurno je bilo vrijeme kada je BDP rastao i kada je državni proračun bio sve veći i veći i tada su mogućnosti usklađenja mirovina i rasta mirovina bile sasvim drukčije i to moramo jasno i nedvosmisleno danas o tome i govoriti. Zasigurno da bi bili sretniji da ovaj požar krize koji je zahvatio Hrvatsku bude pogašen i Daimlerovim kamionima. Zasigurno taj požar krize je mogao biti nadoknađen i tima i vjerujemo da će biti. ta vruća žeravica koja sigurno prži hrvatsko društvo i hrvatski proračun sa 4 milijuna i 600 tisuća eura ili 33 milijuna kuna zasigurno će pomoći državnom proračunu kada vidimo kod koga su. Pa isto tako i golf, nanbudo zemljište koje je prodano pa i niz drugih afera koje su učinjene i sve one koje nisu dokazane, a protiv koje se vode postupci. Da li je to u Podravci, da li je to u da li je bilo gdje, mi smo suglasni da svaku korupciju i kriminal treba jednakom mjerom susprezati i jednakom zakonskim rigidnošću rigidnošću postupati prema njima kako bi se napunio proračun Republike Hrvatske, kako populacija koja stvorila, obranila i oslobodila Republiku Hrvatsku ne bi dolazila u prilike da mora ponovo na svojim leđima nositi teret krize, ali i teret korupcije. Korupcija koja nema boju ni granica, ponovit ću, zasigurno bi dobro u hrvatskom proračunu došla 4 milijuna i 600 tisuća eura mita koje je netko primio. Isto tako, iz svih onih drugih isisanih novaca, bez obzira o kome se radi, ne upirem prstom u nikoga ako se ne dokaže jer svaki je nevin dok ne bude pravomoćno presuđen. Da, povlaštene mirovine. Stalna tema pojedinaca koji ne žele promijeniti svoju retoriku, koji ne žele zapravo biti suglasni da nitko se od hrvatskih branitelja nije borio za privilegije ni za povlastice. Borio se za domovinu Hrvatsku jer je tada bilo potrebno. I svi vi koji danas ili u ovom hrvatskom domu ili iz sindikata, svi dezerteri i svi profiteri koji upiru prstom u tu populaciju zasigurno imaju razloga, a razlozi su jasni i nedvosmisleni. Razlozi toga su jer nisu učestvovali, nisu je željeli, nisu je voljeli i nikada nisu suglasni s njome da je to država svih građana Republike Hrvatske, samostalna, suverena i neovisna. Danas kada dijelimo teret krize zasigurno postoje dvojbe u mojoj populaciji koju zastupam, da li nismo mi jednaki bar sa ovima rudarima iz …/Govornik se ne razumije./… ili sa ovima oboljelima od azbestoze. Zašto smo i te stavili kao neke koje to neće obuhvatit ili zašto nismo suglasno učinili korak da 10% za sve, ali ne 14%, ali ne više od 10%. Ova četiri mjeseca teško ćemo prevladati to s obzirom na plan životnih aktivnosti koje svaki od hrvatskih invalida ima, ali rekao sam i na Odboru za veterane, vjerujem da će moji prijatelji, suborci i stradalnici i ovaj puta stisnuti zube, pregrmiti sve ovo što je pred njima, valjda i posljednji puta se sukobiti sa bilo kakvim učešćem u opstanku u opstanku Hrvatske, u opstanku proračuna, u doprinosu sprečavanja daljnje krize, u doprinosu gospodarskog oporavka, u doprinosu da Hrvatska ide svojim daljnjim europskim putem, ali ne više na leđima hrvatskih invalida, hrvatskih branitelja koji nisu više s nama, ne više na leđima onih koji su omogućili da ona danas slobodno, suvereno i neovisno živi, radi, stvara i kreće se putevima koji su zacrtani baš onih '90.-tih godina. Stoga, sve ove politizacije koje smo danas čuli zasigurno nemaju utemeljenja. Nemaju nikakvog utemeljenja jer ništa mi ne ne atakiramo na bilo koju populaciju kao zastupnici vladajuće koalicije, nego gledamo kako da zajednički riješimo problem krize koji je zahvatio cijelu domovinu, kako da ga najlakše i najbrže saniramo kako bi u daljnjem slijedu živjeli bogato i bogato i napredno, kako ne bi bilo ovakvih momenata kada se moraju vući potezi koji nisu nimalo popularni. Stoga vjerujem da su prije svega invalidi, obitelji poginulih, djeca, oni koji su bez roditelja, svjesni situacije i da će zajedno, solidarno sa cijelim hrvatskim društvom iznijeti teret ove krize. Hvala lijepa. Hvala. Četiri replike. Prvi, gospodin zastupnik Ivica Pančić. **Pančić, Ivica (Nezavisni)** Mislio sam da će to biti nemoguće, a onda prošli tjedan sam se uhvatio sa mišlju da se slažem sa stajalištem Predsjedništva HVIDRA-e o tome da se za hrvatske branitelje napravi odgoda za ovih nekoliko mjeseci tako da ne bi plaćali 14 već 10%. Međutim, sad nakon rasprave kolege Đakića malo sam u dvojbi da li je to ostao stav ili se taj stav promijenio. I odmah unaprijed da kažem, ukoliko HDZ bude išao sa tim amandmanom ili barem kolega Đakić koji je i predsjednik HVIDRA-e da ću taj amandman podržati, a vjerujem da će i Vlada prihvatiti tu sugestiju te braniteljske udruge, Udruge hrvatskih ratnih vojnih invalida i da će za hrvatske branitelje ovo smanjenje nastupiti nešto kasnije. Jer uistinu ovih par mjeseci ne bi se puno toga izgubilo, jer problemi će tek nastati sljedećih godina.

jako nam je bilo teško kada smo dvije godine bili bez lipe vašom jednostranom odlukom HVIDRA-i ni lipe. To su riječi i djela vas osobno koji ste proglašavali lažne invalide, koji ste bez sluha i bez razuma apsolutno slušali partijska naređenja kako koga skinuti, u kojem momentu i kako koga razriješiti prava na invalidsku mirovinu ili prava na obiteljsku mirovinu poslije smrti poginulog i nestaloga. Ja vam se zahvaljujem na podršci. Nije ona potrebna. Ja ću sa svojom populacijom odgovorno stajati iza onoga što zastupamo i naći ćemo zajedno sa Vladom rješenje kako pomoći populaciji kojoj je i do sada uvijek pravodobno upotrebljivala Vlada na kojoj čelu je uvijek bio Druga replika, gospodin zastupnik Nenad Stazić. Izvolite. **Stazić, Nenad (SDP)** Kažete, zasigurno ćemo izdržati ove mjere koje je pripremila Vlada Republike Hrvatske. U to uopće ne sumnjam, a hoće li umirovljenici koji imaju 3400 kuna pa makar i po posebnim propisima, ali 3400 kuna i kojima sada uzimate 10%. Zalažete se za braniteljsku populaciju što je posve u redu i galamite na nekoga, ne znam na koga kao da baš vi i baš ova Vlada baš toj braniteljskoj populaciji ne uzima sada 10% mirovina, kao da dodaje. Evo tako vi galamite na nekoga ja ne znam na koga. Da je premijerka tu možda bi se naljutila, vjerojatno ste na nju galamili. Jer upravo premijerka predlaže toj istoj braniteljskoj populaciji za koju se vi tako vehementno zauzimate smanjiti 10% mirovina. Kažete borili su se za ovu zemlju. Jesu, borili su se ne samo za slobodu ove zemlje, nego i za Hrvatsku kao zemlju blagostanja. Kad ste osvojili vlast imali ste BDP, naslijedili ste BDP od Račanove Vlade od 6 Sve ste uništili. Kao što ste '99.-te ostavili zemlju sa negativnom stopom rasta, tako ćete je ostaviti i nakon ovih izbora. To ste učinili građanima Republike Hrvatske pa i tim istim braniteljima jer oni dijele sudbinu ove zemlje.

čovjek koji nije pročitao uopće zakonske odrednice što zakon predviđa, nigdje ne piše o 3400 kuna, nigdje nema takove norme, nego 3500 kuna i ne može biti manje od toga. I vi govorite da se smanjuje 3400 kuna. To sam vam htio reći. Smijete se ko' kreten, jer tako i izgledate!

Znači, 3500 kuna je u pitanju i to bi se trebali toga i držati. Ne može se smanjiti manje. 3600 kuna može se umanjiti za 100 kuna, a ne nikako za 340 kuna ili 350 kuna. smo ostavili, što ste ostavili kao rast BDP-a. Ostavili ste 2003. godine 7 milijardi neplaćenih računa koji su došli na naplatu odmah. Ostalih ugovornih obaveza koje se nisu mogle regulirati i to su bile istine u tom vremenu. Rast BDP-a je išao sljedećih godina i tako se je i braniteljskoj populaciji davalo više i koliko se je moglo. Do sada do kuda nije došlo do ove gospodarske krize ne krivnjom hrvatskih branitelja, nego ona je preseljena iz svijeta, iz Europe. Ali kad bi vaših 4 milijuna i 600 eura ušlo u proračun umjesto u vaše džepove sigurno bi bilo puno neka ovo bude isto još jedna prigoda da se biraju riječi i da se ne rabe uvredljive riječi. Kolega Đakić, prevršili ste mjeru i ovo nije u redu prozivati zastupnika Stazića kretenom. To ja vam izričem opomenu zbog toga. To je uvredljivo i nemojte to rabiti. Ništa to nije smiješno! Zastupnik Ivan Bagarić, replika. **Bagarić, Ivan Gospodine potpredsjedniče, dakle moja replika kolegi Đakiću na njegovom izlaganju, a također i moje zadovoljstvo da se nakon što je bio doista izazvan i s pričom. Dakle, kolega Đakić je govorio o, u kontekstu branitelja o privilegijama, odnosno o svemu onome što taj izraz nosi u našem prostoru, u našoj javnosti. Ja bih kazao, dakle kolega Đakiću da je privilegija zapravo postala sinonim, izraz prije svega diskriminacijski izraz prema onima koji su najzaslužniji. I posve se slažem s vama da zapravo, evo i ove ovdje slike to pokazuju da u ni u kom slučaju nije privilegija bila na svoj način dati dio tijela, dati dio zdravlja. Ali je bila privilegija braniti državu. S druge strane, neke druge države koje drže do svojih branitelja, kad govorim o tim državama onda mislim prije svega na njihovu javnost, na njihove medije, ali i na njihovu oporbu. Onda doživljavaju sve ono što dobivaju njihovi branitelji priznanjem tim braniteljima. I u njihovom jeziku privilegija uopće nema negativan kontekst zato što se smatra da je to odavanje priznanja ljudima za ključni ključni doprinos u stvaranju obrane države. I ja stvarno koristim ovu priliku i pozivam i javnost i nas ovdje u Saboru i sve da stvarno jednom zauvijek se odreknemo te vrste, ja bih rekao diskriminacije onih koji su dali sve što su mogli za stvaranje države i da im stalno to spotičemo i da ih prozivamo zbog toga i na određeni način još dodatno, dodatno nanosimo štetu.

evo gospodine potpredsjedniče, naime govorili smo o tome da se stalno koriste termini, privilegije, povlašteni i time se zapravo vrijeđa populacija hrvatskih ratnih stradalnika, od invalida pa do onih koji su poginuli i oni su kategorija koja vjerojatno po nekima su imali privilegiju da budu na braniku domovine i da život polože za istu. Ja bih rekao samo da vjerujem da će i one mjere koje su predviđene, koje sam jutros čuo da isprave onu nepravdu koja je bila, da preko 25 tisuća i 200 kuna bude porez 50% pa tako će doprinijeti punjenju proračuna i neće biti ti preko 25 tisuća kuna sa povećanjem od 5%, nego će biti sa smanjenjem od 5% 5% i to će biti zasigurno zadovoljavajuće u ovom pogledu s obzirom na braniteljske mirovine. Pa gospodine Đakiću, slušajući vašu raspravu koja, kako je rekao kolega Stazić, najviše usmjerena prema nama tu iz redova SDP-a kao da mi smanjujemo mirovine hrvatskih branitelja. To samo naglašavam, ali sam htjela reći nešto drugo. Slušajući vašu raspravu zaista ne mogu vjerovati da vi kao predsjednik najjače hrvatske braniteljske udruge HVIDRA-e tako zdušno branite smanjenje braniteljskih mirovina za 10%. Pa ono što sam najmanje očekivala od vas je da ustvari vi kao predsjednik i kao predstavnik braniteljske populacije se borite da braniteljima se te mirovine ne smanjuju, međutim vi očito se ovdje ne ponašate kao predsjednik HVIDRA-e, ne zastupate tu populaciju, nego očito ovdje predstavljate, odnosno vi stojite na braniku HDZ-ove politike, vi ste prije svega znači političar i zato podržavate ovu mjeru o smanjenju mirovina hrvatskih branitelja od 10%. I htjela bih još nešto reći. Hrvatski branitelji isto tako kao i hrvatski građani nisu krivi što je hrvatska država danas u ovakvoj situaciji u kojoj se nalazimo. Kada ste govorili u nekakvom duhu koji je bio …/Ne razumije se./… SDP-ove vlasti, onda moram reći da je nelikvidnost u Hrvatskoj dosegla iznos od 29 milijardi kuna, da je stanje hrvatskog gospodarstva katastrofalno i da hrvatski građani žive sve teže i da su sve ove mjere koje je Vlada poduzela krizni porez, uvela je nove namete, namete na zdravstvene doprinose, znači sve što je učinila, učinila je samo na način da se dodatno osiromaše hrvatski građani. A isto tako između njih i branitelji. Hvala lijepo. Hvala. Odgovor na repliku, gospodin zastupnik Josip Đakić. **Đakić, Josip (HDZ)** Evo gospodine potpredsjedniče, moram reći da uvijek zdušno ponekad i emotivno i srčano branim interese hrvatskih invalida Domovinskog rata i hrvatskih branitelja i danas, od 10% smo budite uvjereni donijeli odluku jednoglasno, na glavnom odboru HVIDRA-e RH na izvanrednoj sjednici. Mi smo donijeli u ovih 4 mjeseca za ova 4% koja ostaju posebnog poreza i zato mi je teško i žao i sve sam učinio ali razgovarajući sa svim mjerodavnima i ministrima i Šukerom, i Ivićem i predsjednicom Vlade, zasigurno su ove mjere mjere neophodne, nužne i vjerujem da će i moji prijatelji i suborci razumjeti moja nastojanja, a i sigurno ću i dalje težiti tome da populacija populacija najzaslužnijih zasigurno bude uvijek zaštićena. Bilo kojim načinom, javno ili tihom diplomacijom ja ću se izboriti za njihova prava, i zasigurno ću uvijek stajati na braniku i i domovine Hrvatske, ali i onih koji su je časno stvarali i branili, za razliku od vas. Hvala lijepo. Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospođe i gospodo zastupnici. Odmah na početku da kažem apsolutno neću podržati ovaj prijedlog zakona jer se protivim bilo kakvim varijantama umanjivanja mirovina invalidima iz Domovinskog rata, bez obzira na kojoj se kategoriji radi, izražavajući pritom i poštovanje za sve ono što su oni učinili i njihovo trenutno stanje. Ali mislim da je ovo trenutak reći još nešto, mislim da se Hrvatska gotovo cijelu posljednju godinu bavi pogrešnim stvarima, stalno se pokušava simbolično negdje oduzimati sredstva, a zapravo za to vrijeme zaustavlja se u cijelosti gospodarski sustav, jer cijela državna uprava danas, njihovi čelnici više se ne usude nikakvu odluku donijeti, nikakve odluke potpisati, pa čak i članovi povjerenstava primjerice za prodaju brodogradilišta izjavljuju nećemo mi donijeti nikakvu odluku ukoliko ovdje ne bude sjedio i Mladen Bajić, pa da mi znamo kakvu mi odluku donosimo. To pokazuje da je država u potpunoj blokadi, jer je očito da državni odvjetnik mora biti član svih povjerenstava, jer se bilo kakve odluke donositi ne mogu. Ogromna državna imovina je imobilizirana, ja mogu shvatiti da jedan hotelski kompleks stoji razrušen 6 mjeseci ili godinu dana zbog tog što se ne pronađe rješenje za njega, ali ne mogu shvatiti da on stoji 15 godina i da on nije u funkciji razvoja Hrvatske, a takvih ima u Hrvatskoj nemalo. Ali posljednjih dana imamo još nešto prilike za vidjeti, imamo prilike za vidjeti ovdje u Varšavskoj ulici svakodnevne prosvjede, zbog kojih će očito vrlo brzo prenijeti se teret odštete na državu Hrvatsku za investitore, i očito je da će to bit vrijednost od negdje nešto više od milijardu kuna, što će u konačnici značiti da će vjerojatno svaki hrvatski umirovljenik izdvojiti jednu mirovinu za sanaciju jedne takve štete. Ja ne mogu prihvatiti takvo stanje u Hrvatskoj u kojoj se zbog političkog sukoba ili nekog izlaska pojedinca iz neke političke stranke zapravo teret odgovornosti, trošak toga prebacuje na hrvatsku državu u iznosu od većem od milijardu kuna. Mi ovdje govorimo o uštedama od 250 milijuna kuna. Doista ima tu kategorija ljudi koji bi morali ja bih rekao snositi zajednički teret stanja u državi, prije svega mislim tu i na saborske zastupnike i njihove mirovine, ali u cjelini gledajući mi trebamo pročešljati zapravo gdje se sve i što može ozbiljno uštedit. Mi imamo u ovom trenutku potrebe povratka stanova osobama koje su izgubile stanarsko pravo koje vrijedi preko 3 milijarde kuna, to je neusporedivo veći iznos od ovog koji će se postići ovim uštedama ali isto tako imamo mirovine iz NOB-a 45 tisuća danas, moje pitanje koliko tih primatelja takvih mirovina danas ne žive u Hrvatskoj, žive u nekoj susjednoj državi, i redovito primaju mirovinu ali uz to postavlja se pitanje ima li možda među njima i starijih od 100 godina, da li se mirovine isplaćuje i osobama koje su preminule. Hrvatska nema nikakvu kontrolu nad tim sustavom, svatko može prenijeti mogućnost isplate mirovine na poslovnu banku, ovlastiti nekoga, da podižu tu mirovinu. Mirovina uredno sjeda, a možda se osoba ne nalazi već jako dugo među živima, a koliko ima takvih mirovina nitko ne vodi brigu. Isto tako pitanje, koliko osoba u Hrvatskoj u ovome trenutku živi na područjima od posebne državne skrbi, prijavljeni su kao nezaposleni, primaju sve naknade kao pomoć za nezaposlene a istovremeno nalaze se u radnom odnosu primjerice u Srbiji. Takvih ima jako puno i to bi trebalo pročešljati i pročistiti. Isto tako cijeli taj kompleks od 45 tisuća mirovina iz NOB-a zasigurno govori o tome da tu ima nemali broj čak i lažnih primatelja tih mirovina, preminulih, moguće i starijih od 100 godina i jednostavno je to cijeli sustav na kojem se može i treba štediti, a ne ovako preko koljena donositi odluku o tome da se određenim kategorijama stanovnika Republike Hrvatske pa i zaslužnih građana umanjuje mirovina. Ono što je danas bilo rečeno u raspravi a s čime se slažem da je potrebno odijeliti mirovinski sustav osiguranje od posebnih prava koja se trebaju osigurati iz državnog proračuna. u sustava uplata u mirovinski sustav stječe se pravo na mirovinu, svi koji su to rekli danas, bilo je nekoliko govornika i ja to podržavam, a sve ostalo što je područje posebnih prava mora se osigurati iz državnog proračuna. Hvala lijepo. Hvala. Replika gospodin zastupnik Ivica Pančić. **Pančić, Ivica (Nezavisni)** Potpuno ste u pravu kolega Srb kada ste govorili o paralizi ili blokadi državnih institucija danas, ja sam govorio o šizofrenoj situaciji ali na kraju dođe do istoga. Hrvatska država se nalazi u krizi, odnosno kriza upravljanja koja potječe, koja proizlazi iz upravljačkih struktura ove države, tu krizu širi na cjelokupno društvo. I došli smo sada u situaciju da gotovo cijela politička elita ulazak u Europsku uniju vidi kao čarobni štapić koji će riješiti sve naše probleme. Međutim, složit ćemo se to tako biti neće. Sami ćemo morati raščistiti ovo što sustavno, svjesno smo godinama stvarali. Ovdje govorimo o uštedi 250 milijuna kuna ove godine ili 600 milijuna kuna prošle. Pa da nije u ovome Hrvatskome saboru bilo o tome riječi, pa bi čovjek rekao niste znali. Sjetimo se ceste Zadar-Gaženica, sa 200 skoči na 600 milijuna kuna, 400 milijuna je netko stavio u džepove. Zadar-Rijeka u startu 300 milijuna kuna skuplje, a da opremanju tunela ne o farbanju, farbanje za javnost, sitna lova, 100-tine milijuna eura su ovdje otišle u privatne džepove i onda strukture koje su to činile, sada građanima Republike Hrvatske kažu uključujući i hrvatskim braniteljima, došao je red i na vas. I vi ćete morati dati doprinos. U jednoj dobro uređenoj državi svakom građaninu ne bi bilo teško da da to što se od njega zatraži ali kome dati. Onima koji su popljačkali ovu državu. Hvala. Odgovor na repliku zastupnik DAniel SRb. **Srb, Daniel (HSP)** Hvala lijepo. Poštovani kolega Pančić, da točno je da ulazak u Europsku uniju ne može biti zamjena ili supstitucija za ostvarivanje nacionalne ciljeva. Hrvatska mora imati nacionalni cilj i interes osigurati primjerice bolji život svim svojim državljanima, a ne ulazak u Europsku uniju neće to sam po sebi ostvariti. Ali kada je u pitanju zapravo blokada u državnom sustavu onda se tu radi o nedostatku političke hrabrosti da donosi odluke onaj koji objektivno obnaša vlast odnosno Vlada mora donositi. Odnosi se to jednako i na Varšavsku ulicu, odnosi se to jednako na nerede, odnosno na huligane na nogometnim terenima, ali se isto tako to odnosi na tiskanje udžbenika za srednje škole jer je apsolutno nevjerojatno da smo mi država koja to nije u stanju riješiti 15 godina niti se obračunati sa 20-tak huligana. Vlada mora imati hrabrosti povući poteze kako bi se mogao osigurati bolji život svim svojim državljanima i kroz to dugoročno ostvarivati svoje nacionalne ciljeve i interese. Hvala Hvala gospodine potpredsjedniče. U jednoj dobro uređenoj državi kao što smo sada čuli jedan ovakav nekonzistentan, jedan ovakav traljav politički zakon zasigurno ne bi ugledao svjetlo dana niti bi došao u ovu Sabornicu. Ja se mogu složiti da su povlaštene mirovine saborskih zastupnika i povlaštene mirovine članova Vlade, ministara i predsjednika Republike ono što bode oči u ovom našem društvu i zasigurno treba takve mirovine prilagoditi uvjetima života svih naših sugrađana, pa bih se vrlo rado složio kada bi to bilo više od 10% ali neka bude 10%. Ali ova Vlada perfidno, perfidno, tih 505 sa crtom prava ili nezasluženih po mišljenju naših građana trpa zajedno sa ovih 180 hiljada ljudi koji imaju tobože povlaštene mirovine i da bi tih 505 koji koji strše sa crtom ili da bi riješili ovih drugih 180 tisuća pa ih potpada nekih 90 hiljada kojima će se to pravo uskratiti na povlaštenu mirovinu eto strpala u jedan ovakav zakon koji nema niti glave niti repa. U odgovornoj i uređenoj državi onda biste ono što bode oči ako su saborske mirovine, ako su to mirovine vladinih dužnosnika onda bi to tih 505 odvojili i rekli njima smanjujemo 10% i dobili ste aplauz. Ali onda bi se vidjelo kako ćete onda u saboru dignuti ruku za skidanje mirovina braniteljima. To bi se onda vidjelo jasno i glasno. Ovako pod ... da se skida saborskim zastupnicima, eto vi skidate jednoj populaciji jednoj populaciji pod izlikom da se za nju borite i da će joj biti bolje ako joj se skine 10%. Zašto ovaj zakon u jednoj uređenoj državi ne bi mogao ugledati svjetlo dana? Pa zato što u svakom slučaju ministar bez srama dođe na uvod u ovaj zakon i valjda ga je bez težine i razmišljanja kako da se donese jedan ovakav zakon, zaboljela glava pa se na brzinu dignuo i otišao. Jer vi ste u ovom zakonu vrlo jasno rekli da niti ne znate koliko ima tih mirovina. Pa ste upotrijebili riječ približno, ukupno 90 tisuća. Nemate pojma, znači uređena država nema pojma koliko ima tih povlaštenih mirovina. Naravno slijedom toga niti imate pojma koliko će se to novaca uzeti od tih mirovina, pa kažete oko 250 milijuna, oko 600 tako. Jedna ozbiljna uređena država vidite trebala bi znati koliko građana ima povlaštenu mirovinu i koliko je to novaca. Ovdje piše da nemate pojma. Znači jedan uređeni sustav bi trebao naravno znati koliko je tih povlaštenih mirovina i u lipu izračunati koliko je to novaca. kada govorimo o smanjenju nezaposlenosti što ja pozdravlja, onda se točno kaže da se smanjuje broj nezaposlenih 312 tisuća 651. kako tog jednog nađete kada je pitanje da se smanjuje nezaposlenost, a ovdje kada su u pitanu mirovine onda nemate pojma koliko je to ljudi kojima te mirovine pripadaju. Bilo bi pristojno da ste izdvojili ovaj zakon u dva zakonska prijedloga, jedan 505 sa crtom za saborske zastupnike i vladine dužnosnike i njima skinite 10%, ali bi također bilo u redu da onda ove druge povlaštene mirovine koje se 90 tisuća ljudi na ovaj način će biti oštećeno uzet ćete im novce. Bilo bi dobro da onda i tu napravite nekakav red pa da to bude proporcionalno da ne bude svima 10%. Jer to bi bilo onda pravedno i to bi bilo onda nekako da smo svi jednaki ili pravedniji pred zakonom ili pred Ustava Republike Hrvatske. Naravno da to vama ne pada na pamet. Također razloga zašto se te mirovine tako jednim aktom koji je zahtijevao jako puno misli, jer 10% uzeti, ili 5% ili 15%, to se jako puno mora razmišljati i boli glava od toga razmišljanja kako da se jedan takav značajan potez donese. Sve je to zbog ekonomske i financijske krize, naravno. Pa onda kažete da je to bilo potrebne zbog te ekonomske krize od polovice 2009. godine kada ste konačno priznali da postoji nekakva kriza. Krenuli samo najprije naravno na onaj harač. Svaka vlast odnosno svi građani koji prije izbora idu na izbore očekuju od vlasti koja će doći da će im biti bolje da će im se povećati plaće, da će im se povećati mirovine. Naravno kada HDZ dođe na vlast onda imamo manje plaće, imamo manje mirovine, imamo porez na te plaće, imamo harač na te plaće. To je očito da su očekivanja građana su sasvim drugačija nego od onoga kada HDZ dođe na vlast učini. Pa isto tako kako se pokazalo da harač nije dobar i da harač nije ništa ustvari donio u državni proračun, onda kažemo da u ovom zakonu u jednoj uređenoj državi u kojoj ne bi ugledao svjetlo dana, da će se radi daljnje stabilizacije poticanja gospodarskog rasta Hrvatske, Vlada je donijela program gospodarskog oporavka kojemu je svrha i u sklopu toga programa predviđena je revizija sustava mirovina stečenih pod posebnim uvjetima. Naravno da vas ne bi boljela glava da radite reviziju svih tih mirovina jer to ipak iziskuje neko vrijeme, a rekli smo da je kriza počela po vama u 2009. ovo je već 2010. Eto to ćemo kada tada napraviti jel onda da nas manje boli glava, jednostavno donijeti tih 10% pa riješili smo problem. I onda se još pozivate i na Ustav koji kaže da svako ograničenje slobode ili prava mora biti razmjerno naravi potrebe za ograničenjem u svakom pojedinom slučaju i da je svatko dužan sudjelovati u podmirenju javnih troškova u skladu sa svojim gospodarskim mogućnostima. Odlično. A vidite jedna uređena država koja ima Vladu koja će učiniti da njeni građani imaju veće plaće i veće mirovine, držeći se te novelacije Ustava, će uzeti tamo gdje tih novaca još uvijek ima. Pa bi možda bilo dobro da ta Vlada a da je glava ne boli od velikog razmišljanja uvede porez na imovinu i porez na dividendu. Jer ako se dividenda iznosi iz Republike Hrvatske i plaća se porez u nekim drugim državama, pa su zato krivi penzioneri, branitelji, saborski zastupnici da su za to krivi, pa im treba imati tobože povlaštene mirovine. Mislim da je nemoć ili ne znanje ili ne htjenje vlasti da se na jedan drugačiji način nosi sa krizom, a ne samo da uzme i to uzima onima kojima je to najpotrebnije, da to nije dobro. Primjer. Pa da li je sramotno da se uzme invalidima da invalidima da moraju plaćati cestarinu pa ih se još nabroji da ima 26 tisuća, pa im se još kaže da je to ušteda od 13 milijuna kuna, pa su to dva Dragičevića. Pa jel to sramotno za nekakvu vlast i nas saborske zastupnike da za takve zakone dižemo ruku. Mislim da to u svakom slučaju nije dobro. I konačno. U obrazloženju ovog zakona točno se određuje pod kojim tako je određen krug korisnika prava iz mirovinskog osiguranja, pa se navode jedno 7, 8 zakona o pravima branitelja, o mirovinskom, o pravima mirovinskog osiguranja da ih ja ne nabrajam. Odlično. Vjerojatno su po zakonu i ti ljudi dobili nekakva rješenja. Ali gle čuda ova država ili vlast koja se zalaže za pravdu i pravednost da smo svi jednaki pred zakonom kaže da će Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, odnosno javna ustanova koja određuje i isplaćuje mirovine i mirovinska primanja koja su predmetom ovog zakona, provodi njihovo smanjenje i isplaćuje ih prema ovom zakonu, a predloženo smanjenje provelo bi se bez donošenja rješenja u pojedinom slučajevima. Dakle pretpostavljam da današnji hrvatski branitelji, saborski zastupnici, vladini dužnosnici, imaju rješenje da idu u nekakvu povlaštenu mirovinu. Imaju rješenje. Sada će dobiti i to rješenje će im ostati, ali onda će dobit papir, šta će dobit. Dobit će manje novaca bez rješenja jer je to zakonom tako napravljeno. Mislim da to sve skupa govori da je ozbiljna država, uređena država ne zaslužuje gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora da jedno ovakvo nesuvislo, 10%-tnom rezanje svih i svačega dođe prije svega u Hrvatski sabor. Da, slažem se, 505 sa crtom, poseban zakon, skidajte 10%, a razmislite o ovim drugim privilegiranim mirovinama i razmislite o novcima tamo gdje ih ima, gdje ih se može uzeti bez ovolikog truda. Hvala. Jedan ispravak, jedna replika. Ispravak, gospodin zastupnik Niko Rebić. **Rebić, Niko (HDZ)** Zahvaljujem. Pa netočno je, kolega Denona, da je ministar došao, predstavio zakon i zbog glavobolje napustio sabornicu. Točno je da je ministar radi izuzetne osjetljivosti ovoga prijedloga zakona predstavio zakon, sačekao izvješće svih klubova pa i vašeg kluba, svi su prihvatili. Dakle, ne znam jeste li vi u suglasju sa svojim klubom jer ovo sve što ste govorili nije išlo u prilog kako se izjasnio klub SDP-a. Dakle, ministar sigurno u ovim vremenima koja su teška ima puno, puno danas posla i ja vjerujem da radi da bi ova zemlja što prije izašla iz krize. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Replika, gospodin zastupnik Marin Jurjević. nema važnijeg mjesta od najvišeg zakonodavnog tijela u državi kad se donose ovakvi zakoni i Niko, trebao je ovdje sjedit ministar i nakon klubova. Sjedio je i otišao. Zabolilo ga ne znam ili gore ili doli, ali je otišao. Mislim da je osnovno ljudsko pravo da može dostojanstveno živjeti od svoga rada. Već po samo po sebi je tragedija što kod nas preko 300 tisuća ljudi je nezaposleno, da 80 tisuća ljudi radi, a ne prima plaću. To je već tragedija, a možete mislit koja je tragedija kad se na obzorju ugleda u daljini onaj datum kad netko mora ići u mirovinu jer živimo u državi koja je proglasila privilegiranim sve one ljude koji imaju 3500 kuna mirovinu. I zaista u ovom zakonu dolazi do jedne pojmovne zbrke što je to i pitanja što je to uopće privilegirana mirovina u društvu i u državi koja se zove Hrvatska. To je mirovina od 3500 kuna. To je također jedna velika tragedija. Neka budu penalizirane tj. smanjene mirovine i saborskih zastupnika, državnih funkcionera itd., ali zaista što su krive ove druge skupine koje jedva sastavljaju kraj s krajem pa da i one na isti način budu na udaru na udaru zakonodavca. Ovdje smo čuli svašta danas, između ostaloga se pjevaju hvalospjevi tome što se vraćao dug umirovljenicima. Pa nego šta, tko je uzeo ima da vrati jer se to zove krađa. A izvinite, bez obzira, ne želim nikoga uvrijediti, uzela je jedna Vlada, nije to bila Račanova Vlada pa je Ustavni sud prisilio da vrati i sad se kao hvalite herojskim djelom da vraćate ono na što vas je prisilio Ustavni sud. I drugo, pa dosta je ideologizacije oko ovog zakona. Evo je, došlo je i do revizije Ustava, a izgleda da se hoće promijeniti i rezultati 2. svjetskog rata pa pobjedničku vojsku proglasiti sumnjivom, a neke druge neupitnom. Pa dajte, bar se toga oslobodimo ovdje. **Šeks,

gospodine nisam ja mislio da je njega sad zabolila glava, njega je bolila glava vjerojatno zato što su ova tri lista papira gdje je smišljeno, trebalo je danima valjda sjediti i raspravljati da treba skinuti 10% svima. Mislim da to ne zaslužuje niti ovaj Sabor niti ova populacija ljudi kojima se to skida, da se na jedan takav način odnosi pa 10% ćemo skinuti. Mislim od tog razmišljanja, od velike nauke mislim da ga je zabolila glava i da ga nema danas ovdje. Ali braniti ovakav zakon je bilo potrebno da ovdje sjedi i ministar i da sjedi ovdje i premijerka kada se tiče ovakvih zakona koji diraju u temeljna prava branitelja kojima smo to dali. A vi ste perfidno znači podmetnuli saborske zastupnike da možete skinuti braniteljima. Mislim da to nije fer. Odvojite 500 ovih saborskih zastupnika skinite im sve, ali ovu drugu kategoriju 90 hiljada ljudi koliko ste ovdje nabrojili, razgovarajmo posebno o njima i njima treba dati malo drugačiji status nego što ga sada vi dajete. U ime kluba SDP-a, 5-minutna rasprava, gospodin zastupnik Nenad Stazić. Izvolite. Dakle posve je jasno, mirovine se ne smanjuju samo zastupnicima i samo članovima Vlade, njih je uostalom najmanje, njih je 505. Mirovine se smanjuju pripadnicima Hrvatske vojske, djelatnom sastavu kad odu u mirovinu. Mirovine se smanjuju djelatnicima Ministarstva unutarnjih poslova, znači policajcima kad odu u mirovinu. Mirovine se smanjuju braniteljima kad odu u mirovinu. Mirovine se smanjuju invalidima iz Domovinskog rata ako imaju invalidnost manju od 100%. Znači, puna usta branitelja kao Đakiću, puna usta invalida i onda cap po mirovini. To je politika HDZ-a. SDP je pripremio dva amandmana na ovaj prijedlog zakona i sudbina tih amandmana odredit će naš stav konačni, utvrdit ćemo ga u klubu prema ovom zakonu. Dakle, želimo biti socijalno osjetljivi. Kad to već nije Vlada, mi ovim amandmanom radimo korekciju i predlažemo da se mirovine smanjuju po četiri različite stope, ovisno o visini tih mirovina. Znači, da se mirovine od 3500 do 4500 kuna smanjuju za 2%. U tu kategoriju uglavnom ulazi Hrvatska vojska koja ima prosječnu mirovinu 3505 kuna, bivši politički zatvorenici koji imaju prosječnu mirovinu 3766 kuna, Ministarstvo unutarnjih poslova s prosječnom mirovinom 3890 kuna. Predlažemo da druga stopa smanjenja za mirovine od 4500 do 6000 kuna bude 5%, da treća stopa smanjenja za mirovine od 6000 kuna do 8000 kuna bude 7%, a da se mirovine iznad 8000 kuna smanje za 10%. Znači, za 10% kao što predlaže i Vlada smanjivale bi se mirovine zastupnika i članova Vlade. Ali druge skupine društva koje primaju mirovinu od 3600 kuna ili 3700 kuna ne bi trebale snositi ovakav teret. To nije naprosto pravedno, to nije pošteno. To je dakako i prevara svih tih ljudi, politička prevara. Glasali su za jednu Vladu koja im je obećavala blagostanje, a na koncu su izvarani. Na koncu im se uzima i ono što im je dala prethodna Vlada. Ovaj amandman bi pridonio tome da se državni proračun malo manje prazni kad se već ne može puniti, kad već imamo tako nesposobnu Vladu koja ne zna potaknuti zapošljavanje i napuniti proračun. Ali imamo je kakvu imamo. Ovaj amandman pomaže, dakle da se taj proračun, da se prema proračunu ponašamo štedljivo. Ali vodi računa i o socijalnoj osjetljivosti. Drugi je naš amandman taj da se članak 5. briše, tj. da se briše odredba da se umirovljenicima o smanjenju mirovine ne izdaje rješenje. Zašto? Zato što je ovo nužno radi pravne sigurnosti naših građana. Ne može umirovljenik imati rješenje u kojemu piše da mu je mirovina 3800 kuna, a on dobiva 3500. Ne može. Na koncu šta može Vlada napraviti? Šta može napraviti Vlada? Može donijeti odluku da im krivo svima izračuna, da im izračuna više. Kako će oni postupiti? Jel' se oni mogu ikome žaliti? Ne mogu nikome, jer nemaju rješenja. Nemaju pravni akt. Izdavati pravni akt o tome da se nekome uskraćuju stečena prava je nužnost. To je sine quanon, uvjet koji se mora ispuniti. Želimo zaštititi sve umirovljenike kojima sada smanjujete plaće i tražimo da im se o tome izda rješenje, o tome koliko im uzimate. Prema tome, o sudbini ovoga amandmana će ovisiti naš stav prema zakonskom prijedlogu. Hvala. Uvaženi gospodine potpredsjedniče, dame i gospodo uvaženi zastupnici. Ja bih još jednom samo naglasio ono što je i rekao ministar. Radi se, dakle o nužnoj i hitnoj mjeri u okviru programa gospodarskog razvoja. Drugo, samo dvije, tri opaske da ne bude ostalo dvojbe. Dakle, što se tiče rješenja kod promjena visina mirovina nisu se donosila rješenja. Kada su se zadnji puta smanjivale mirovine saborskim zastupnicima nisu nisu se donosila rješenja, ali to je ključna stvar da li u takvom slučaju postoji sudska zaštita ili ne postoji. Dakle, nedvojbeni je odgovor sudska zaštita postoji. Svatko može zatražiti i dobiti sudsku zaštitu ako mu je krivo izračunato ili krivo riješeno. krivo riješeno. Nadalje, samo još dvije stvari. Bilo je postavljeno pitanje jednakosti s obzirom ispod, onima koji su blizu 3 i pol tisuće kuna neće smanjivati ispod 3 i pol tisuće kuna. Dakle, to je napravljeno svjesno upravo radi jednakosti, jer u protivnom da se svima smanjuje za 10% oni koji imaju 3520 oni bi spali znatno ispod 3500. I napokon pitanje točnog broja. Dakle, raspolaže se svim točnim brojevima na koliko bi se to osoba osiguranika odnosilo i koji bi to bili iznosi, pa tako na dan 1.5. to bi se odnosilo na 90564 90564 osiguranika. Međutim, zašto se stavljaju ovakvi aproksimativni brojevi. U trenutku smanjivanja konkretne provedbe taj broj više ne mora biti isti. Naravno, na žalost radi se o umirovljenicima. Neki više ne moraju biti osiguranici. Naravno, na žalost ne moraju biti među živima. Zato se govori o o brojevima koji su, dakle aproksimativni. I samo na koncu da kažem u vezi ministra. Ministar je upravo kao što je već bilo rečeno radi važnosti ove teme i došao danas u Sabor, a na žalost nije mogao ostati iako je želio, jer je istovremeno sastanak svih ministara sa socijalnim partnerima u vezi izmjene Zakona o radu. I nakon toga sa socijalnim partnerima iz javnog sektora, dakle javnih i državnih službi oko promjene kolektivnog ugovora i smanjivanja njihovih prava. Naime, to je sve u kompletu mjera gospodarskog oporavka pa jednostavno

Nikad oduzimanje prava građanina pogotovo ovoj najosjetljivijoj kategoriji ne može biti uvjet oporavka gospodarstva. To je jednostavno samo produljenje I podsjećam samo, tadašnja ministrica još dok je bila u oporbi, sadašnja premijerka govorila je sve do 2003. vratit ćemo dostojanstvo hrvatskim braniteljima. Je li ovo povratak tog dostojanstva? **Šeks, Vladimir (HDZ)** Gospodin zastupnik Luka Denona. Naravno netočna je tvrdnja da će ovo uzimanje biti potrebno i da će potaknuti gospodarski razvoj. Nije istina. Vi jednostavno ništa ne uzimate, jer vi nemate što dati. Da bi se potaknuo gospodarski razvoj onda bi trebali neke novce negdje uložiti, da se nešto počne razvijati. Znači vi ovime ne možete potaknuti ništa, jer ništa niti nemate. Jer to da ste imali bi dali, ali nemate tih novaca. Tako da to nije točna tvrdnja. Nemojte baratati sa takvim tvrdnjama. Nije točna tvrdnja da postoji pravno zaštitno sredstvo kod umirovljenika kojima ćete sada smanjiti mirovinu. Mogu pokrenuti upravni spor. Ne mogu se žaliti, ako nemaju rješenja na koje bi se žalili. Mogu tek pokretati upravni spor. A šta vi mislite da ljudi sa 3600 kuna mirovine imaju novaca za sudske takse, za odvjetničke troškove, da bi ostvarili svoje pravo. A kolika će vam onda biti ušteda ako i pokrenu upravne sporove, koliko će novaca biti potrošeno na nepotreban, potpuno nepotreban rad tih sudova prekršajnih, upravnih i koliku će štetu pretrpiti dodatnu štetu ti građani kojima sada već otimate? Kažete da će to potaknuti gospodarski razvoj. To će potaknuti samo jedno, daljnje siromašenje ljudi u ovoj zemlji. Samo to potičete, ništa drugo. Zaključujem raspravu. Kolega 3 desetinke sekunde ste zakasnili. …/Upadica: Ali htio sam ispraviti zadnju rečenicu. Ja ne mogu dignut pločicu dok gospodin govori kad ne znam šta će reći./… E pa u tome je problem. Logičko matematički problem. …/Upadica Ulažem žalbu protiv osude što sam nevin oslobođen opreza radi.